toliko radi informiranja. Prelazim na 5. točku dnevnog reda konačnog dnevnog reda koji je jučer podijeljen na klupe. 5. Prijedlog zakona o poticanju prodaje stanova, hitni postupak, prvo i drugo čitanje. P.Z. br. 517 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za rad i socijalno partnerstvo i Odbor za razvoj i obnovu. Izvješće Odbora za zakonodavstvo i Odbora za lokalnu i područnu samoupravu je u tijeku dijeljenja, još nije stigao ali stići će vrlo brzo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospođa Marina Matulović-Dropulić ministrica zaštite okoliša i prostornog uređenja i graditeljstva. Izvolite. **Matulović-Dropulić, Marina (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Pred vama je Zakon o poticanju prodaje stanova kao jedna od mjera koju je Vlada Republike Hrvatske najavila za oživljavanje gospodarstva ali i pomoći ljudima da našim građanima da kupe pod povoljnijim uvjetima stanove koji se danas nalaze na tržištu i koji su gotovi. Bili ste svjedoci u medijima gdje se nagađalo o broju tih stanova. Govori se 8 tisuća, 10 tisuća, 13 tisuća. Nikakva analiza nije napravljena osim analize koju smo napravili sa gospodarskom komorom u kojoj smo tražili da se dade pregled od toga koliko tih stanova danas ima na tržištu a koje građevinari ne mogu prodati dobili smo podatak od 2 tisuće 315 stanova za koje smatramo da bi ih trebalo što prije staviti u prodaju i na taj način omogućiti daljnju izgradnju. Ono što moram reći to je da danas u Hrvatskoj imamo oko 150 tisuća ljudi koji rade u građevinarstvu, bilo u građevinarstvu bilo kao obrtnici ili u proizvodnji građevinskog materijala i da je do danas nažalost već oko 15 tisuća ljudi ostalo bez posla. Prema tome, Vlada smatra da im treba pomoći kao što pomaže ostalim gospodarskim subjektima sa onim mjerama o kojima ste raspravljali. I ovo je znači kao treća mjera koju bi trebalo i predložiti, naravno koju Vlada vama predlaže a vi ćete odlučiti hoćete li ju prihvatiti i kako. Ono što je u ovom zakonu predloženo to je da se stanovi koji su izgrađeni i koji će dobiti ili su dobili uporabnu dozvolu do donošenja ovog zakona se mogu prodavati putem, između znači kupca i izvođača radova na način da se pojavljuje, da si kupac sam bira lokaciju, veličinu stana, banku kod koje će uzeti kredit jer znate da su velike razlike između pojedinih banaka i mi ovdje ne uvjetujemo nijednu od tih stvari. Znači, ljudi si sami biraju, pronađu stan, naprave predugovor, nakon toga dobe od banke potvrdu da su kreditno sposobni i da mogu dobiti kredit, dolaze u APN, APN će sa sredstvima koja se osiguravaju u državnom proračunu platiti ono učešće koje smo ovdje predložili a predložili smo da Hrvatska država kreditira kupce stanova koji kupuju stanove do tisuću eura po metru kvadratnom sa 300 eura po metru kvadratnom. Zatim, od tisuću i jedan kreditira sa 250 eura po kvadratu. Zatim, za vrijednost stana od tisuću 151 do tisuću 300 sa 200 eura po kvadratu, 301 do tisuću 450 sa 150 eura po kvadratu, i od tisuću 451 do tisuću 600 eura sa 100 eura po kvadratu. Prema tome, taj kredit bi se davao ljudima na 30 godina. 20 godina je greis period u kojem će kupci plaćati 2% kamata a nakon toga onih 10 godina će otplaćivati sa kamatom od 5%. To je isti uvjet kao što je i u POS-ovim stanovima. Vi znate da mi sa POS-ovim stanovima nismo stali, da ih radimo i dalje, da tamo ima jedan veliki problem u jedinicama lokalne samouprave jer jedinice lokalne samouprave nemaju zemljišta koja bi mogli osigurati za tu izgradnju. Međutim, to ide dalje i taj posao se uredno odvija. Najviše prijepora sa pojedinim subjektima koji su se javili već oko tog zakona je bio taj zašto mi kažemo da trebaju prodavati stanove izvođači, znači oni koji su izgradili te stanove a ne neki investitori ili agencije koje danas na tržištu postoje. Mi ne možemo prihvatiti da agencije prodaju te stanove radi toga jer oni zaračunavaju 2% na tu vrijednost stana što znači da bi ljudima taj stan bio skuplji za 2%, APN ne uzima nikakve troškove i ništa ne obračunava za obavljanje tog posla. Druga stvar se radi o investitorima kako recimo ljudi iz HUP-a njih zovu developerima koji su investitori i koji povjeravaju izgradnju objekata nekome drugome. Mi imamo sva saznanja i putem samih firmi i putem njihovih udruženja da ti ljudi koji su sagradili takve stanove puno duguju građevinarima i da oni jednostavno nemaju nikakve garancije da kad oni prodaju stan da će platiti onome tko je izvodio radove, a ako to ne bude tako građevinari će ostajat bez posla i naravno da to ne možemo dozvoliti. To je razlog zbog kojeg predlažemo takav, znači da samo izvođači mogu to prodavati. Još jednu stvar bih htjela reći, da se Hrvatska država inače brine oko stanogradnje u Hrvatskoj, da mi ove godine u proračunu imamo osigurano 985 milijuna kuna za stanogradnju, od čega vi znate da radimo POS-ove stanove, radimo stanove za stradalnike Domovinskog rata, to gradimo ili kupujemo, gradimo stanove ili kupujemo stanove za bivše nositelje stanarskih prava. Radi se na obnovi i stambenih objekata na područjima od posebne državne skrbi i radi se i stambena štednja koja se svake godine osigurava iz proračuna, po prilici 250 milijuna kuna. Znači, to su sredstva koja se inače ulažu od strane Hrvatske države u stanogradnju. Ovim načinom predvidjeli smo da bi se ove godine moglo prodati oko 1000 stanova, za to je predviđeno 100 milijuna kuna i prema tome mislimo da bi na taj način omogućili i ljudima da kupe stanove pod povoljnijim uvjetima, ali isto tako i građevinari da za one objekte koji su gotovi, koji imaju uporabnu dozvolu mogu te objekte naplatiti i da nakon toga započnu sa novom stambenom izgradnjom, jer kao što znate nama još uvijek u Hrvatskoj stanovi trebaju. Bilo je primjedbi da će se ovo naročito reflektirati, kao dobro reflektirat na prostore izvan velikih gradova što je zapravo i točno jer su tamo u tim prostorima, kao što su npr. Osijek, Vinkovci, Sisak, Karlovac i slično, stanovi su jeftiniji nego u Zagrebu i Splitu i naravno da smo mi, pošto smo rekli da ćemo davati takve kredite isključivo onima koji kupuju stanove do 1600 eura po kvadratu bez PDV-a da su ti stanovi i na tim područjima. Ima i u rubnim dijelovima velikih gradova, isto tako tih stanova koji se kreću u tim cijenama, a velim ali i u ostalim dijelovima Hrvatske. Pošto mi radimo zakon za cijelu Hrvatsku smatramo da je to pravedno i da nema nikakvih razloga da recimo u Slavoniji ne mogu kupiti te stanove pod povoljnijim uvjetima, a u nekom velikom gradu da to mogu kupiti. ovaj zakon odnosi se na one koji prvi puta kupuju stan ili oni koji imaju male stanove. Kao što znate, puno obitelji je kupilo male stanove, izrodila su se djeca i naravno da im trebaju veći stanovi. Ako prodaju taj mali stan mogu kupiti i veći stan. Hvala lijepa.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 Hvala lijepa, poštovani predsjedniče. Ministrice, kolege zastupnici. Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora je na svojoj 36. sjednici koju smo održali jučer raspravljao o Prijedlogu zakona o poticanju prodaje stanova. Odbor je navedeni akt raspravio sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. U kratkom uvodnom izlaganju istaknuto je da se predloženim zakonom želi omogućiti izvođačima odnosno građevinarima da se dobivenim sredstvima od prodaje stanova započne novi ciklus, odnosno da zaposle svoje kapacitete i na taj način sačuvaju brojna radna mjesta. Tako bi se uz očuvanje brojnih radnih mjesta istodobno zainteresiranim kupcima stanova koji prvi puta kupuju stan ili kupuju veći stan omogućila kupnja stana uz državnu pomoć pod povoljnijim kreditnim uvjetima. Očekuje se da će se ovim zakonom potaknuti prodaja stanova kako bi se prevladalo nepovoljno stanje u stanogradnji odobravanjem zajma koji se daje iz državnih sredstava kao pomoć prilikom kupovine stana radi poticanja prometa stanova do 31. prosinca

čija je cijena u većim gradovima znatnije veća od cijene utvrđene u prijedlogu zakona. Dio članova odbora mišljenja je da bi Vlada Republike Hrvatske trebala pravno regulirati osim prodaje stanova i najam stanova. Naime, kako je intencija zakona da su potencijalni kupci stanova mlađi ljudi, znači mlađe obitelji koje možda u ovom trenutku nemaju uvjete za kupnju stana, ali bi isti mogli unajmiti te i kupiti da im se poboljša kreditna sposobnost pa na taj način, po mišljenju članova odbora, pridonijelo bi se prodaji stanova i smanjio bi se broj nelegalnih stanodavaca. Tijekom rasprave više puta je naglašeno da je svrha ovog zakona potaknuti stanogradnju kako bi se sačuvala radna mjesta radnika u građevinarstvu, budući da je gotovo 15 tisuća radnika zbog ovog nepovoljnog trenda prošle godine ostalo bez posla. U raspravi je predstavnica predlagatelja, ministrica gospođa Marina Dropulić, odgovorila članovima odbora na brojna pitanja, a koja su se odnosila na buduću izgradnju stanova za najam, visini cijena najma, često i precijenjenim cijenama zemljišta, cijeni novoizgrađenih stanova na cijelom području republike Hrvatske, stanje u građevinarstvu kao poticajima za gradnju ili adaptaciju obiteljskih kuća. Odbor je nakon rasprave većinom glasova odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o poticanju prodaje stanova. U ime Odbora za lokalnu, područnu, regionalnu samoupravu predsjednik Odbora gospodin Zvonimir Mršić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovana ministrice, kolegice i kolege. Odbor za lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu je na sjednici 17. ožujka raspravljao o Prijedlogu zakona o poticaju prodaje stanova kao zainteresirano radno tijelo. U raspravi su članovi odbora podržali donošenje ovog zakona pri čemu su iznijeta sljedeća mišljenja, primjedbe i prijedlozi. U odnosu na rješenje predloženo člankom 7. stavkom 1. konačnog prijedloga zakona iznijeto je mišljenje prema kojem bi ovu odredbu članka trebalo dopuniti na način da se utvrdi da se zajam sukladno uvjetima i načinu propisanim ovim zakonom može odobriti pored fizičkih osoba koje su u vlasništvu nemaju stan za potrebe vlastitog stanovanja i fizičkim osobama koji u vlasništvu nemaju kuću za potrebe vlastitog stanovanja. U odnosu na rješenje predloženo člankom 8. stavkom 1. konačnog prijedloga kojim je propisano da se zajam odobrava samo za kupovinu novog stana u zgradi za koje je akt za uporabu izdan do dana stupanja na snagu ovog zakona iznijeto je mišljenje prema kojem bi se rok za izdavanje akata za uporabu a koji je uvjet za odobravanje zajma sukladno ovom zakonu trebao produžiti, odnosno definirati na način da se uzmu u obzir i oni stanovi u zgradama koji su već završeni ili su pred završetkom radovi na tim zgradama, a zgrade nemaju akt za uporabu obzirom da zbog objektivnih razloga primjerice zimskih uvjeta građevinari nisu mogli izvesti sve potrebne radove a koji su uvjet za dobivanje akta za uporabu. Također u odnosu na rješenje predloženo člankom 8. prijedloga zakona iznijeto je mišljenje prema kojem bi stavak 1. ovog članka trebalo izmijeniti na način da se utvrdi da će se zajam odobravati za kupovinu novog stana u zgradi za kojeg je podnijet zahtjev za izdavanje akta za uporabu do stupanja na snagu ovog zakona. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o poticanju prodaje stanova uz sljedeći amandman. Na članak 7. u članku 7. stavku 1. iza riječi: "Nema stana" dodaju se riječi "odnosno kuću". Obrazloženje. Predloženim amandmanom predlaže se da se zajam pod uvjetima i na način propisanim ovim zakonom odobrava pored fizičkih osoba koji u vlasništvu nemaju stan za potrebe vlastitog stanovanja i fizičkim osobama koji u vlasništvu nemaju kuću za potrebu vlastitog stanovanja. Hvala. Hvala. U ime Odbora za prostorno uređenje, graditeljstvo predsjednik odbora gospodin zastupnik Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovana gospođo ministrice. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora raspravio je na 30. sjednici održanoj jučer Prijedlog zakona o poticaju prodaje stanova s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 25. veljače 2010. godine uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo na temelju članka 140. Poslovnika raspravio i predloženi zakon kao zainteresirano radno tijelo. Uvodno je ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva istaknula da se predmetnim zakonom u cilju prevladavanja nepovoljnog stanja u stanogradnji do 31. prosinca uređuju odobravanje zajmova, te sklapanje i praćenje provedbe ugovora o zajmu koji se iz državnih sredstava daje prilikom kupovine stana. Uz kratki prikaz modela poticaja prodaje stanova i pogodnosti koje on donosi za kupce stana istaknula je značaj provedbe ovog zakona za građevinare, odnosno izvođače. Ovdje je prvenstveno riječ o poticanju posustale stanogradnje i očuvanju radnih mjesta u ovoj djelatnosti. Istaknula je podatak da je danas u graditeljstvu zaposleno oko 150000 radnika, te da je zbog nepovoljnog trenda do kraja 2009. godine bez posla ostalo 15000 radnika. Posebno je naglasila prednosti povjeravanja Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretnina svih upravnih tehničkih i drugih poslova vezano za odobravanje zajma i sklapanje ugovora o zajmu, te postavljenog uvjeta kupnje stanja izravno od izvođača. Ujedno je napomenula kako su građevinari iskazali spremnost za odobravanje popusta na cijenu stana po metru četvornom kako bi se uklopili u ponuđeni model. Za provedbu zakona u prvoj godini njegove primjene osigurati će se sto milijuna kuna i to 67 milijuna kuna u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. godinu, a 32 milijuna kuna sredstava preostalih od Fonda za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države na računu Hrvatske banke za obnovu i razvitak. U raspravi na odboru podržano je donošenje ovog zakona, te je istaknuto kako će se njime potaknuti novi ciklus izgradnje i na taj način sačuvati radna mjesta u graditeljstvu, a s druge strane kupcima omogućiti kupnju stanova po povoljnijim kreditnim uvjetima. Vezano na zakonom predloženo rješenje da se stan kupuje izravno od izvođača, te imajući na umu da izvođač ne mora biti ujedno i investitor zatraženo je pojašnjenje može li izvođač ukoliko nije investitor biti obuhvaćen čemu je prepoznat značaj ovog zakona za poticanje poticanje i prodaju stanova u manjim mjestima, a samim time i poticanje ostanka stanovništva i u konačnici i poticanje decentraliziranog razvoja. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o poticaju prodaje stanova. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana ministrice, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice prihvaća Prijedlog zakona o poticanju prodaje stanova. Odmah na početku treba naglasiti da je ovaj zakonski prijedlog dobar i da je donošenje ovoga zakona nužno kako bi se izbjegle dodatne negativne posljedice koje su prouzročene smanjenjem prodaje stanova na tržištu nekretnina. Evidentno je da je tijekom 2009. godine došlo do značajne stagnacije u prodaji stanova na tržištu nekretnina, da graditeljstvo ima sve manje posla sa trendom da se ovakva ni malo povoljna situacija nastavi i u 2010. godini. Važno je naglasiti i to da djelatnost graditeljstva ima iznimno važnu ulogu u hrvatskom gospodarstvu gdje je zaposleno oko 150000 radnika od kojih je velik dio zaposlen u samoj stanogradnji. Zbog nepovoljnog trenda na tržištu nekretnina do kraja 2009. godine u djelatnosti graditeljstva je ostalo 15 tisuća radnika bez posla, a ukoliko se ovakav trend nastavi u 2010. godini bez posla mogao bi ostati i dodatni broj radnika. Naime činjenice da Hrvatska godišnje ulaže 985 milijuna kuna u stanogradnju kroz razne programe poticane stanogradnje, stambenu štednju, izgradnju kuća za invalide, te obnovu kuća na područjima koja su razorena ratom. Međutim u ovoj situaciji to nije dovoljno, a kako bi se spriječilo daljnje otpuštanje u graditeljstvu te potaknuo novi ciklus gradnje stanova Vlada je osmislila projekt poticanja prodaje stanova o kojem danas ovdje i raspravljamo. Pojednostavljeno rečeno radi se zapravo o prijedlogu gdje bi država davala zajam za kupovinu prvoga stana ili kupovinu većeg stana, naravno ukoliko se prodaje manji. Cilj ovako predloženog zakona je da se omogući građevinarima da sa sredstvima od prodaje stanova započnu novi ciklus izgradnje, da zaposle svoje kapacitete i ono što je u uvjetima visoke nezaposlenosti iznimno važno da se sačuvaju sva radna mjesta. S druge strane zainteresiranom kupcu, odnosno fizičkoj osobi koja po prvi puta kupuje stan ili koja u vlasništvu ima samo jedan stan koji prodaje zbog kupovine većeg stana želi se uz državnu pomoć omogućiti kupovina stana po povoljnijim kreditnim uvjetima. Naime rata otplate zajma će iznositi 221 euro mjesečno, a poček na otplatu iznosit će maksimalno 20 godina. Tijekom počeka će se obračunavati kamatna stopa od 2% godišnje na glavnicu, dok će od trenutka početka otplate, pa do potpune otplate zajma kamatna stopa iznositi 5% godišnje. Rok otplate kredita je 30 godina. Procjenjuje se da je ovako postavljen model 30-ak posto povoljniji od trenutačnih komercijalnih kredita. Zajam se na temelju ovoga zakona može odobriti samo za kupnju novoga stana i to u zgradi za koju su izdane sve potrebne dozvole i suglasnosti do dana stupanja na snagu ovoga zakona. Isto tako važan uvjet za dobivanje zajma jest i to da se stan kupuje od izvođača koji je do 1. srpnja 2008. godine podmirio sve obveze prema Republici Hrvatskoj s osnova poreza, prireza i doprinosa te nad kojim nije u tijeku postupak, nije u tijeku stečaj ili pak postupak zbog utvrđivanja uvjeta za ostvarenje stečajnog postupka. Dakle država će kroz poticanje prodaje stanova sa 100 milijuna kuna u ovoj godini omogućiti kupnju prvoga stana ili kupnju većeg stana. Očekuje se da će se u prvoj godini primjene ovoga zakona potaknuti prodaja oko tisuću stanova, čija je ukupna vrijednost 664 milijuna kuna. Predloženim zakonom zajmovi bi se odobravali do kraja 2011. godine. Raspon državne potpore kreće se od 100 do 300 eura po kvadratu, ovisno o cijeni kvadratnog metra stana. Tako je 100 eura potpore namijenjeno za stambeni kvadrat od tisuću 600 eura, a najveću potporu u iznosu od 300 eura imat će stanovi čija cijena ne prelazi tisuću eura Stanove čija je cijena iznad tisuću 600 eura po metru četvornome država neće subvencionirati, odnosno na te se stanove ovaj zakon neće odnositi. Ovakav model trebao bi zapravo biti poticaj građevinarima da dodatno snize cijene stanova kako bi što veći broj stanova ušao u ovu kategoriju. Naime cijene stambenog kvadrata u Hrvatskoj su visoke i u mnogim slučajevima ne odgovaraju kvaliteti izgrađenih stanova. One se u prosjeku kreću od tisuću i po pa do 4 tisuće eura na pojedinim lokacijama, a naravno ima ih dakako i daleko skupljih. Međutim i prosječne cijene prosječnih stanova sve većem broju hrvatskih građana postaju nedostupne. Unatoč tome što je velik broj neprodanih stanova na tržištu, njihove cijene još uvijek ne padaju, pa se nadamo da će ovaj zakonski prijedlog potaknuti razmišljanje upravo u tom smjeru. Važno je još reći da se ovim modelom poticanja prodaje stanova planira ostvariti i prihod u državnom proračunu kroz uplaćeni PDV u iznosu od 103 do 113 milijuna kuna. Zaključno, klub Hrvatske demokratske zajednice je mišljenja da bi se odobravanjem kredita za kupovinu stanova ovako kako je predloženo u ovom zakonu potaknula prodaja stanova čime bi se započeo novi ciklus izgradnje te na taj način sačuvala brojna radna mjesta, i zato u potpunosti podržavamo donošenje Zakona o poticanju prodaje stanova. Hvala. Hvala. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Davorko Vidović. Izvolite.

kojim je kolegica prethodnica završila svoje izlaganje, pa i optimizam koji se na žalost neosnovano pojavio u vezi ovoga prijedloga kad se o njemu počelo govoriti. Ja bih ga rado podijelio, ali naprosto nema niti jednog argumenta koji bi nam dao pravo da ovom zakonu dademo podršku, jer bih rekao da spin koji je stvoren oko tog zakona biva temeljito razbijen činjenicama. Zašto ovaj zakon ne može dobiti podršku kluba SDP-a? Naravno ne zato što je SDP oporbena stranka pa eto što god predloži vladajuća stranka nije dobro ili nije dovoljno dobro, nego naprosto zato što ovaj zakon ne osigurava ostvarivanje niti jednog ishoda ili cilja koji se najavljuje njegovom primjenom. Niti jednoga. Drugo, zato jer on ne pomaže onima kojima se navodno ovim zakonom želi pomoći, to su građevinari i građani koji trebaju kupiti stan. Nećemo ga podržati niti zato jer on u osnovi intervenira isključivo u korist kapitala, a ne u korist građana. I nećemo ga podržati zato što je i u samoj svojoj intenciji on parcijalan, on je nesustavan, on u najboljem slučaju je nedovoljno promišljen, a realno pokazat će se i neodgovoran prema proračunu i svima onima koji ga pune. Dakle, spin oko ovog zakona je da on pomaže građevinarima i budućim kupcima stanova, a istina je da je riječ o zakonu kojim se pomaže onima koji jedini u ovoj zemlji ne trebaju pomoć i kojim se, kako bi to rekao, čestiti HDZ-ovac Hebrang maže vrat debeloj guski, bankama i debeloperima, dakle onima koji su prošle krizne godine profitirali oko 6 milijardi, iako se ne zna točno, kuna koje su uglavnom isparile iz Hrvatske i onima koji unatoč zastoju prodaji stanova godinu dana ne spuštaju napuhane cijene stanova u Hrvatskoj. Samo njima pomaže ovaj prijedlog zakona. Argumenti, deklarirani ciljevi ovoga su zakona sljedeći: prvo, citiram: "omogućiti građevinarima, izvođačima da dobivenim sredstvima od prodaje stanova započnu novi ciklus izgradnje, zaposle svoje kapacitete i na taj način sačuvaju brojna radna mjesta." Kako plemenit cilj! Ali na čemu se temelji ovo očekivanje? Na uvjerenju da su građevinari ključni igrači u stanogradnji u Hrvatskoj. Ma nemojte molim vas! Špekulantski kapital, investitori, bankari, debeloperi, tipovi koji su na razne načine došli do novca, neka mi oproste pošteni i čestiti ulagači, svašta se našlo na tom tržištu stanova u Hrvatskoj i zna se kako su i na koji način vodili kolo svih ovih godina kada su cijene stanova napuhane do neslućenih visina. I prema nekim istraživanjima koja su provedena pribavljivost stanova u Hrvatskoj je na najnižoj razini u Europi. Znači, gledajući omjer naših kupovnih mogućnosti i cijene kvadratnoga metra, metra To nije normalno, to nije prirodno stanje i mi takvu situaciju umjesto da sagledavamo i da ju rješavamo na kvalitetan, odgovoran i ozbiljan način idemo zapravo za tim da se da se ovakvim parcijalnim rješenjima pogoduje, da se zapravo takvo stanje i zadrži. Drugim riječima, ako su investitori koji ne moraju imati nikakve veze sa građevinarstvom ušli u izgradnju stanova i u ovaj biznis isključivo i samo zato što su očekivali brze, brze povrate, visoke profite i kojima je tako svejedno da li ulažu u kladionice, golf terene, stanove, dragulje. Njima je potpuno svejedno, oni žele samo brzo što više novca. Njima ovakav zakon ne samo da ih neće ostaviti u ovom biznisu nego naprotiv jasno im je da bez subvencija nema tu više velikog posla i velike zarade i da će cijene padati približavanjem EU oni će iz tog posla izići. 160 tisuća ljudi je radilo u građevinarstvu, 15 tisuća ih je već otpalo, otpast će ih i daljnjih 45 tisuća to je sasvim sigurno. Ovaj zakon u tom smislu neće apsolutno pomoći da se ta priča sa građevinarstvom i stanogradnjom zaustavi. Ti će investitori se preseliti u djelatnost koja će im osiguravati opet brzi povrat novca. Kako bi se to moglo zadržati? Pa jedino tako da ova zemlja napokon dobije jednu osmišljenu, sustavnu stambenu politiku koju nije imala i nije dobila u ovih 20 godina naše naše samostalnosti. Dakle, onima zbog kojih se navodno ovaj zakon piše ne pomaže zakon. Druga kategorija kategorija koja je dovela kod građana do povećanog optimizma pa i uvjerenja da se eto nešto kao radi. Kaže se ovako, da ovaj zakon mora omogućiti zainteresiranim kupcima koji prvi puta kupuju stan ili kupuju veći uz državnu pomoć omogućiti kupnju stana pod povoljnijim uvjetima. Točno, ali samo djelomično. To se odnosi na kupce tisuću stanova, recimo koji se planiraju čak ovaj, uzmimo da je to tako, ali ne i za sve ostale druge. Ministrica je spomenula da se u Hrvatskoj govori oko 8, 10, 13 tisuća neprodanih stanova, izgrađenih gotovih stanova. Što je sa njima? Ovdje je uvedena u cijelu priču diskriminacija. Ovdje je tobože zbog pravičnosti itd., su isključene čitave kategorije ljudi koji rade u tom stambenom sektoru i građevinskih tvrtki koji sudjeluju u u izgradnji stanova. Za njih će cijene ostati iste. Naprotiv, onoga trenutka kada je Vlada najavila jednu ovakvu mjeru ono što bi se dogodilo na tržištu stanova se nije dogodilo. Naime, godinu dana traje kriza, stanovi se ne prodaju. Situacija je upravo bila takva da su realno trebale početi padati cijene tih stanova. Ovog časa kad je ovo najavljeno taj trend pada je zaustavljen. Drugim riječima, ne samo da se neće jeftinije nabaviti stanovi nego će ova mjera pomoći da oni budu skuplji. I da cijena koja bi se realno postigla na tržištu da će biti viša od te koja bi se postigla. Znate, u beričetnim godinama kada su građevinci ili investitori u stanogradnji ostvarivali ekstra visoke profite onda se govorilo a ljudi moji pa živimo u tržišnom kapitalizmu, tržišno je gospodarstvo. Tržište, zakon ponude i potražnje on će odrediti visinu cijena. Sad kad se ne prodaju stanovi, kada bi trebali padati, e sad bi se malo igrali socijalizma i sad bi država kao trebala intervenirati u tu cijelu priču. Sada bi socijalizam bio dobar, sada više zakon ponude i potražnje ne vrijedi. Sinoć sam malo listao forum na nekakvom, nekakvom internetskom portalu gdje ljudi izrijekom kažu kažu ako su na tržištu pa neka konzekventno budu na tržištu. Pa i kada ne ide, pa neka prodaju, pa neka prodaju ispod cijene, pa neka idu u stečaj. Ako je to Zakon ponude i potražnje i ako je to tržišna filozofija. Ne, to se ne smije dogoditi tobože sada u interesu…Zašto država to čini, zašto država pomaže banke, kako banke, zato što su banke dale, iskreditirale su izgradnju tih stanova, a sa nižom cijenom s kojom bi morali ići na tržište, ne mogu osigurati povrat novca koji su od banaka dobili, a šefovi banaka su se potpisali da će ostvariti određeni profit i određenu zaradu ispod koje ne mogu ići, i tu se priča zatvara. A prošli tjedan država se zadužuje kod domaćih banaka za 3,5 milijarde kuna se izdaje obveznica koje idu preko domaćih banaka, stvari su prilično jasne, nemojmo se zavaravati oko toga. Što država, da ne ispadne da ja zagovaram laisse fair situaciju, i princip kada je riječ o stanogradnji, naprotiv. Siguran sam da je upravo tragično što država i Vlada nisu u ovom području intervenirali svih ovih 20 godina i što Hrvatska nije dobila za razliku od većine normalnih Europskih zemalja, strategiju stanovanja ili stambene izgradnje koja bi onda uključivala dugoročno planiranje različitih aspekata koji bi pomogli da se očuva jedna važna gospodarska grana na dugi rok, a ne na dvije godine kao što ovdje se cilja s određenom mjerom, da se uspostavi određena stabilnost, da se uspostavi novi oblici stambene izgradnje koja bi uključivala izgradnju javnih stanova za najam, socijalnih stanova, koja bi inkorporirala onda i civilne udruge stambene zajednice, stambene zadruge, lokalne zajednice itd., sve ono što normalne zemlje imaju. To Hrvatska nema, i bilo bi sjajno da nam ministrica osigura do kraja ovoga mandata barem skicu, barem nacrt jednog takvog ozbiljnog promišljanja, rješavanja ovih problema. MI na žalost toga nemamo. Neću spominjati Austriju koja je postala ogledni primjer, ne postala već postoji desetljećima, koja na sjajan način regulira cjelokupnu ovu materiju, nego i neke zemlje s kojima se mi baš ne volimo uspoređivati koje imaju đinovske iskorake u odnosu na nas, kao na primjer Srbija. Oni imaju strategiju stambene izgradnje, oni poznaju principe uključivanja lokalne zajednice u stambenu politiku, stambena politika je sastavni dio cjelokupne politike. U Hrvatskoj, još samo ću ovoj reći, u Hrvatskoj u kojoj se toliko naoko zdvaja nad niskim natalitetom, nad sve kasnijim sve kasnijim ulaskom u brakove, nitko ne vodi računa da je ovo ključni elemenat za tu fertilitetnu motivaciju. Imati vlastiti stan je prvi uvjet da se poželi imati dijete, ne pet godina rodiljnoga dopusta, nego ovo, a Hrvatska u tom pogledu osim ovakvog jednog nesustavnog parcijalnoga i u osnovi štetnoga dugoročnog rješenja neki moji kolege će reći nije to ništa zapravo, to je iz šupljega u prazno, neće niti zagrepsti zapravo u ono što čini meritum stvari i meritum problema. Nije ovo Zakon kojega bi trebalo podržati, nisu banke oni koje bi trebalo pomagati iz državnog proračuna kojega punimo u ovim teškim vremenima svi zajedno. Hvala. Prije ćemo ispravke, pa onda gospođa ministrica. Imamo ispravak prvi, gospodin Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala. Gospodine predsjedniče, gospođo ministrice. Ispravit ću netočan navod kolege Vidovića koji je rekao da ovaj Zakon ne pomaže građevinarima. Uz to što ovaj Zakon pomaže onima koji prvi puta kupuju stan, pod uvjetima koji nisu bili još na tržištu u Hrvatskoj otkada postoji slobodna država Hrvatska, ovaj Zakon pomaže i građevinarima. Upravo sredstva predviđena ovim Zakonom mogu dobiti samo građevinari a ne špekulanti kako ih vi nazivate, mi ostali ih nazivamo investitori ljudi koji ulažu svoja sredstva, ne mogu dobiti ova sredstva iz Zakona iz ovog programa, nego građevinari koji imaju posjedovne listove, koji imaju uporabne dozvole za stanove koje mogu ponuditi na tržištu za prodaju pod uvjetima koji definira ovaj Zakon a posebnu korist imat će oni koji prvi puta kupuju stanove jer ovakvih uvjeta za kupovinu još nismo imali na tržištu u Hrvatskoj. Hvala. lijepa. Gospođa zastupnica Božica Šolić ispravak. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Evo kolega Vidović je rekao u svojoj raspravi da ovaj Zakon pogoduje i da je u korist samo kapitalu, a da ne ide u korist građana. To naprosto nije točno jer vas demantira i članak 17. gdje vam lijepo piše jedna tabela raspon uvjeta zajma, ali što je najvažnije u ovom Zakonu, što je točno, što vas demantira a to je da za vrijeme počeka otplate kredita će biti kamata samo 2%, što je stvarno, što je rekao kolega prvi slučaj u Republici Hrvatskoj, a poslije počeka kamata ide 5%, to je jedno, i nije točno da će ovaj stanovi poskupjeti primjenom ovog Zakona jer sigurno će biti u interesu građevinarima i onima koji prodaju stanove da će se svesti u ove okvire od 1000 eura po kvadratu do 1600 eura po kvadratu, to je činjenica i to je točno bez obzira koliko bi vi htjeli izvrnuti sve naopako.

da će korist od ovog Zakona imati samo špekulanti, developeri i banke. Naime, u članku 8. točno piše: „Zajam se odobrava samo za kupovinu novog stana u zgradi, za koju je akt za uporabu izdan do dana stupanja na snagu ovog Zakona i ako se taj stan kupuje“ dakle ovo je važno „izravno od izvođača koji imaju odgovarajuću suglasnost za započinjavanje obavljanje djelatnosti građenja prema posebnom Zakonu“ Znači da developeri nemaju, to da developeri nemaju licence nemaju developeri nego će izvođači, građevinari prodavati koja je korist za kupce stana ali je velika i velika korist za same građevinare i izvođače jer developeri neće na taj način moći sklapati ugovor sa APN-om. Hvala. Hvala. I ministrica gospođa Marina Matulović Dropulić. Izvolite. zapravo obrušio na one koji su lako došli do zarade, na koji se i mi obrušavamo. Mi smo jasno i glasno napisali da ti dotični koji su formirali firme isključivo zato da naprave jednu kuću ili 10 kuća, dobro prodaju stanove, ti nisu uključeni u ovaj zakon. Govori se isključivo o onome koji je izvodio radove. A vi kažete da ovdje nema građevinara. Samo građevinari su ovdje. Oni građevinari koji imaju licence koji su se registrirali za obavljanje građevinske djelatnosti. Tu uopće ne govorimo o developerima. Ja sam u svom uvodnom izlaganju rekla da smo od HUP-a imali primjedbu i da je HUP tražio da developeri uđu unutra, međutim mi ih ovdje nismo stavili. Nijedna građevinska firma nije isključena, znači svi oni koji imaju licence svi oni koji grade mogu prodavati taj stan. I definitivno će se to pomoći. Mi na karaju krajeva ljudi mogu vjerovati ili vama, odnosno onome tko tvrdi da se to neće ništa pomoći ili mogu vjerovati nama koji mislimo koji smo obavili razgovore i sa bankama i sa građevinarima i sa Gospodarskom komorom i sa sindikatima i sa svima s kojima smo morali obaviti taj razgovor da vidimo na koji način i kako zaustaviti pad građevinske industrije. Naravno da je ovo samo jedan mali segment, jer sve ono što je govorila i predsjednica Vlade neki dan koliko se ulaže od naših trgovačkih društava u investicije, koliko država Hrvatska ulaže ulaže još dodatno u investicije, naravno da to sve skupa treba zbrojiti i tek onda nešto za građevinare znači. Ovo je samo jedan mali dio i to za one koji se bave visokogradnjom. Vi dobro znate da imamo različite djelatnosti u građevinarstvu, kao što sam rekla proizvodnja građevinskog materijala koja je itekako zainteresirana od pločica, cijevi i slično da može prodati i da se mogu sagraditi ti stanovi i da imamo obrtnike koji su itekako za ovo zainteresirani radi toga jer obrtnici rade sve te male radove, a isto tako i ovi građevinari koji izvode radove. I sada bih samo još htjela reći par riječi oko strategije i gdje se svi vi skupa čudite da mi strategije nemamo i uspoređujete nas s Austrijom. Znate što Hrvatska država je do sada uložila u obnovu Hrvatske države u ovaj dio 25 milijardi kuna. 2 milijarde kuna za izgradnju stanova stradalnika Domovinskog rata, 2 milijarde kuna za povratnike koji su imali bivše stanarsko pravo. 562 milijuna kuna za nositelje stanarskog prava i još posebno na područjima posebne državne skrbi, 16 milijardi za obnovu kuća. I nakon toga još 431 milijun za POS-ove stanove. Prema tome, mi jednostavno danas nismo u stanju nismo u stanju nuditi, mi jesmo napravili jednu strategiju, mi znamo kako bi to trebalo izgledati, naročito vezano na najamne stanove o kojima se ovdje govorilo. Međutim, danas u današnje vrijeme dok nas čeka još tako velike investicije uz sve ovo što sam rekla i mi jednostavno strategiju kao Austrija ne možemo imati. Mi smo ipak bili zemlja koja je bila ratom zahvaćena i zemlja koja mora svojim ljudima omogućiti normalno stanovanje tamo gdje su nekada bili. Hvala U ime kluba HSS-a gospodin zastupnik Boris Klemenić. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, uvažena gospođo ministrice, kolegice i kolege. Kao što svi manje više i znamo u graditeljstvu u Republici Hrvatskoj je zaposleno oko 150 tisuća radnika. Ono potiče brojne gospodarske grane kao što je drvna industrija, tekstilna industrija, industrija kemijskim proizvoda, lakova, boja, metalna industriju i tome Tijekom 2009. godine došlo je do značajnog zastoja u građevinarstvu zbog smanjenja prodaje stanova, pa su gospodarski subjekti koji se bave graditeljstvom prijavili, točna brojka je 2 tisuće 315 neprodanih stanova ukupne površine oko 144 tisuće kvadratnih metara. Prema proračunima ovim prijedlogom zakona bi se moglo postići prodaja od oko tisuću stanova ukupne vrijednosti oko 664 milijuna kuna, a za koje treba osigurati potporu od 100 milijuna kuna. Dio sredstava nešto veći od tridesetak milijuna kuna Vlada je već osigurala od preostalih sredstava Fonda za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države, a ostatak od oko 70 milijuna kuna potrebno je osigurati u državnom proračunu za ovu 2010. godinu. Isto tako procjena je da će se prodajom ovih tisuću stanova u 2010. godini s cijenom od prosjek od tisuću i 300 eura na osnovi PDV-a država bi trebala ostvariti prihod državnog proračuna između 103 i 113 milijuna kuna. Dakle, država bi svoja uložena sredstva odmah vratila, a pospješit će se aktivnost u graditeljstvu, utjecat će se na zadržavanje radnih mjesta građevinskih radnika, te istovremeno olakšati brojnim građanima da dođu do vlastitog stambenog prostora. Predmetnim zakonom želi se olakšati građevinarima da prebrode ova teška vremena krize, time što će sredstvima od prodaje stanova moći započeti novi ciklus izgradnje, zaposliti svoje ljude i aktivirati ostale materijalne kapacitete. Isto tako na drugoj strani kupcima koji prvi puta kupuju stan ili kupuju veći stan, želi se omogućiti kupnja stana pod povoljnijim uvjetima. Ovaj se zakon isto je bitno naglasiti donosi na određeno vrijeme, odnosno do 31. prosinca 2011. godine za koje je pretpostavka da nakon isteka toga roka će prestati i potreba za ovim zakonom. Isto tako ovaj zakon odnosi se samo za kupovinu novog stana koji ima uporabnu dozvolu do datuma stupanja na snagu ovog zakona ili prodajom manjeg, a kupnju većeg stana, a za koju su podmirene sve obveze prema državi. Visina potpore iznosi, to smo već čuli, od 100 do 300 eura po metru kvadratnom ovisno o cijeni stana, uz maksimalni poček otplate od 20 godina za kada je predviđena kamatna stopa od 2%, s time da je najduži rok otplate stana od 30 godina. U zakonu nema nikakvog ograničenja u odnosu na dob podnositelja subvencije. Jedino ograničenje je da podnositelj zahtjeva za odobravanje zajma priloži javno-bilježničku ovjerenu ispravu odnosno izjavu da u vlasništvu nema stan ili da u vlasništvu ima samo jedna stan koji prodaje radi kupnje većeg stana ali zbog potrebe isključivo isključivo vlastitog stanovanja. Također jedna stvar se ne spominje a to je koliko maksimalne kvadrature može biti stan koji se prodaje i kako će se država osigurati od toga da prodavatelj koji je započeo proces prodaje stana kada pribavi sve dozvole ne odustane od te iste prodaje. Prijedlog zakona predviđa da se dopusti uknjižba hipoteke na nekretninu od strane banke ali i od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretnina što znači dvostruka hipoteka ali ono što nas možda još tu interesira kako će to biti izvedeno u praksi jer u zakonu to nije precizirano. Klub HSS-a smatra da bi te odredbe zakonom trebale biti precizno definirane bez mogućnosti daljnje fleksibilne izvedbe. Prilikom upućivanja ovog prijedloga zakona u proceduru čule su se kritike kako će ovo Vladino subvencioniranje spriječiti pad cijena stanova te kako on pogoduje isključivo građevinskom lobiju, to smo čuli i danas. Međutim, treba naglasiti da u predmetnom zakonu stoji da Vlada najvećim iznosom od 300 eura po metru kvadratnom subvencionira najjeftinije stanove, dakle one čija cijena iznosi od tisuću eura po metru kvadratnom bez PDV-a a za svako povećanje cijene za 150 eura potpora se smanjuje sukladno tome za 50 eura po kvadratnom metru. Isto tako, najmanju potporu dobit će kupci stanova čija je cijena od tisuću 451 eura do tisuću 600 eura dok za stanove čija vrijednost premašuje iznos od tisuću 600 eura država neće isplaćivati potpore. Na taj način kupci bi trebali biti zainteresirani za kupnju jeftinijih stanova pa je za očekivati da će sadašnje cijene biti značajno korigirane ili će se kupovati stanovi u manjim mjestima i u područjima od posebne državne skrbi gdje je kvadrat stana već u startu mnogo jeftiniji. Izvođači koji žele prodati stanove u većinom gradovima morat će, to vjerujem da svi dijelimo takvo mišljenje, morat će još jednom razmisliti o postavljenoj cijeni te u skladu sa novonastalom situacijom i analizom isplativosti smanjiti njihove cijene. Nepobitna je činjenica da je u Hrvatskoj cijena stana previsoka, pogotovo ako se uzme u obzir platežna moć građana. Cijene stanova sve većem broju hrvatskih građana postaju nedostupne iako ih je po nekim evidencijama oko 10 tisuća neprodanih, govorim o stanovima. Ali isto tako i ne govorimo o stanovima koji će se graditi na primjer na Cvjetnom trgu kojima će cijena barem po pričama koje su danas u javnosti biti oko 10 tisuća eura po kvadratu nego o cijeni stanova koje je prihvatljivo za svakog našeg građanina, odnosno trebale bi biti. Krediti su isto tako sve nedostupniji i nepovoljniji, pa mi u klubu HSS-a pozivamo i investitore odnosno građevinare da dobro razmislite prilikom oblikovanja cijena stana jer na primjer za šezdesetak kvadrata životnog prostora hrvatski građani trebaju raditi u prosjeku 11 godina. Za isti taj broj kvadrata navest ću primjer praga, trebaju raditi oko šest godina. Smatramo da je vrijeme i da se građevinari, investitori stave na svoje mjesto i da shvate da je vrijeme brze zarade, el dorado zarade ipak prošlo. I na kraju klub HSS-a podržat će prijedlog ovog zakona. Hvala lijepo. Dalje u ime kluba HNS-a uvažena kolegica zastupnica Vesna Pusić. Izvolite kolegice. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospođo ministrice sa suradnikom, kolegice i kolege. Namjera ovog zakona je svakako pozitivna. Dinamiziranje jednog segmenta hrvatskog gospodarstva i tu se uglavnom završava sve što je pozitivno u ovom zakonu i vezano na ovaj zakon. Nažalost, ovako postavljen zakon nema puno šanse postići taj cilj, dakle postići cilj dinamiziranja jednog važnog segmenta hrvatskog gospodarstva a nema nikakve šanse postići optimalne efekte. Dakle, one učinke koji bi se mogli postići u ovom dijelu. Za početak ako se hoće dinamizirati jedan segment ili ovaj segment hrvatskog gospodarstva onda za početak polazi od krivih pretpostavki. neprodanih stanova u ovom trenutku nije 2,5 ili 2 i nešto tisuće nego 10 tisuća. U tih 10 tisuća neprodanih stanova zamrznuto je otprilike 8 milijardi kuna što se gospodarstva tiče, dakle onih koji nisu u ovom trenutku u gospodarstvu nego su zamrznuti u tim kvadratima. Za državu tu je zamrznuto otprilike milijardu 200 milijuna PDV-a. Dakle, ako gledamo cijelu sliku, ne samo segment, ne samo ovisno o tome tko je gradio, tko je u vlasništvu nego ukupne a intencija zakona kao što se kaže u članku 1. ovog zakona je prevladavanja nepovoljnog stanja u stanogradnji, poticanje prodaje stanova. Dakle, očito dinamiziranje ovog segmenta gospodarstva ili ovog segmente privrede. Pa ako se hoće dinamizirati jedan segment privrede onda je vjerojatno logično da se po mogućnosti oslobodi što je moguće više kapitala koji je zamrznut u tom dijelu gospodarstva a nešto manje. Dakle, što više od tih 8 milijardi a ne što manje. Ako gledamo na sam prijedlog zakona po člancima dva su ja sporna članka ili uopće sporna pristupa u ovom modelu koji se ovim zakonom predlaže. Sadržani su u članku 7. i članku 8. odnosno u odgovorima na pitanje tko može kupiti i tko može prodati. Odgovor na pitanje tko može kupiti daje se u članku 7. i kaže se da, i sad se onda definira i sužava broj ljudi odnosno tip kupca kupca koji može se kvalificirati da kupi stan po ovom zakonu. Dakle, fizička osoba koja je u vlasništvu nema stan za potrebe vlastitog stanovanja itd. koja kaže, koja ograničava one koji mogu kupiti stan je u direktnom sukobu sa člankom 1. ovog zakona koji kaže nije cilj omogućiti jednom segmentu populacije da kupuje stanove nego je cilj prevladati nepovoljno stanje u stanogradnji. Dakle, pokušava se pomoći stanogradnji da se dinamizira, građevinarstvu da se dinamizira, svakako važna grana hrvatskog gospodarstva. Prema tome, treba omogućiti i pomoći građevinarstvu da se dinamizira, znači omogućiti ljudima koji pod ovim uvjetima hoće i mogu ne sužavati nego po mogućnosti proširivati broj ljudi koji mogu kupiti stan. Nešto ako se ne želi i ako od toga se zaista nitko neće puno usrećiti, ali ako se želi ograničiti onda je jedna mogućnost da se kaže da po tom modelu jedan kupac može kupiti samo jedan stan, što i inače treba provjerit u praksi jer može biti da će navalit ogromna navala, ali nekako mi se čini nerealnim da će navaliti ogromna navala, a može biti da se po ovom modelu uopće neće moći prodat stanovi ili da će bit premalo interesenata. Pa da onda efekat na gospodarstvo, a to je takav zakon, dakle zakon koji ide prema recimo nekakvom kriznom interveniranju odnosno interveniranju u kriznom stanju u hrvatsko gospodarstvo pa da onda od toga gospodarstvo neće imati nikakve koristi. Dakle, način ograničavanja onih koji se mogu kvalificirat da po ovom modelu kupe stan koji je opisan u članku 7. u direktnoj je suprotnosti sa intencijom zakona definiranom u članku 1., a to je pomaganje građevinarstvu odnosno rješavanje problema ili olakšavanje problema u stanogradnji. Drugo pitanje, tko može prodati stan i odgovor na pitanje tko može prodati stan. U članku 8. kaže se dakle samo izvođač koji ima odgovarajuću suglasnost za počinjanje djelatnosti, licencirani prodavatelj. E sad prvo, zašto samo licencirani graditelji. Prvo, postoji naravno niz različitih licencija, ali do 2008., do konca 2008. licence su se dobivale po broju zaposlenih. U prijevodu, ovdje znači samo veliki građevinari jer samo oni imaju licence, a oni koji nemaju određeni broj radnika ne mogu prodavati zbog toga što do konca 2008. nisu ni mogli dobiti licencu. Taj članak je inače direktno u suprotnosti sa člankom 49. hrvatskoga Ustava o jednakom položaju poduzetnika na tržištu koji između ostalog kaže država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu, zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja određenim zakonom. Uvođenjem ove kategorije, a sa saznanjem da se do kraja 2008. davalo licence na temelju broja zaposlenih, dakle samo velikim tvrtkama stavljaju se poduzetnici u neravnopravni položaj i krši se članak 49. hrvatskoga Ustava. Dakle, između ostalog zakon je i protuustavan. A onda kaže se da mogu prodavati oni nad kojima nije u tijeku stečaj ili postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka. To izgleda dodatno apsurdno jer ako je intencija zakona da se pomogne ovom segmentu hrvatskog gospodarstva, dakle građevinarstvu, a onemogućava se ljudima koji bi eventualno mogli izbjeći stečaj ili se izvući ili u samom stečajnom postupku će ionako morat prodat ono što imaju, onda se potpire intencija samog zakona. Jer cijela ideja bi trebala biti ne da se ljude otjera u stečaj i tvrtke nego obrnuto, da im se omogući da ne idu u stečaj odnosno da im se omogući da se restrukturiraju kroz stečaj i na taj način prežive pa naravno onda i da im se olakša u prodaji one imovine koju imaju. Na jednom primjeru, da se samo vidi efekt od ovog zakona, ću ilustrirati. Po ovom zakonu stan od 70 m2, država država za stan od 70 m2 po cijeni od 1300 eura po kvadratu će po ovom modelu posuditi novac u iznosu od 14 tisuća eura, a građanin ili kupac će morat s bankom dogovoriti kredit za ostalih 77 tisuća eura. To je samo ugrubo preko pola milijuna kuna. Dakle građanin će, a banka nema nikakvog ni razloga ni poticaja da smanji svoju kamatu. Dakle, vi ćete dobit ovu povoljnu kamatu za 14 tisuća eura, a za 77 iliti preko pola milijuna kuna ćete morati sa bankom plaćat kamatu koju vam banka odreže. Ruku na srce, ako vi imate plaćati za preko pola milijuna kuna kamatu koju vam banka odreže pa nekako ćete se snaći za ovih 14 hiljki eura. Drugim riječima kad pogledate odnos snaga u stvarnom životu 70 kvadrata za 1300 eura po kvadratu vi još uvijek bez ikakve mogućnosti ili povećanja sigurnosti banci kojim bi se rizik banci smanjio, pa bi onda ona smanjila svoju kamatu morate za taj stan biti u stanju od banke 77000 eura. E sad, to je, to su primjedbe kad gledate zakon iznutra. Međutim, što se kluba HNS-a tiče postoji ovdje jedna temeljna primjedba koja gleda zakon načelno, koja gleda ovakav pristup načelno i tu je promašen cijeli pristup. Naime, ovim zakonom se regulira nešto što ne bi trebalo regulirati zakonom. Ono što bi trebalo regulirati zakonom je da se omogući da država putem različitih modela pomogne u različitim situacijama koje će sigurno biti različite danas, za godinu dana, za tri godine, za pet godina da pomogne u oporavku ili dinamiziranju u ovom konkretnom slučaju segmenta hrvatskog gospodarstva koji se zove građevinarstvo ili građevinska industrija. Kako će pomoći? Konkretni model će se mijenjati. To pokazuje i sam ovaj prijedlog zakona koji možda vrhunac apsurda donosi zakon za 20 mjeseci. Dakle, donosi zakon do 31. prosinca odnosno predlaže da se donese do 31. prosinca 2011. Pa zašto da donosimo zakon za 20 mjeseci? Treba donijeti zakon izmjene i dopune Zakona o POS-u, posebni zakon od tri članka, što god hoćete. Ali treba donijeti zakon koji će omogućiti da se intervenira putem različitih modela. To može biti ovaj model koji ste vi predložili, koji je loš i neće imati efekata. Može biti model POS plus koji je HNS predložio i pokazao u javnosti koji bi imao efekata ali molim lijepo to ne morate prihvatiti ako mislite da ga negativno ocjenjujete. Ali sama činjenica ljudi što nešto dolazi od HNS-a ili od opozicije ne smije biti dovoljan razlog da se odbije ili ne smije biti dovoljan razlog da se, ako je blizu zdrave pameti i ima šanse da postigne efekt koji se kaže da se želi ovim zakonom postići da se ad liminem odbaci. Prema tome, HNS na žalost iako namjeru zakona podržava sadržaj smatra da je promašio cijelu temu. Dakle, definira u zakonu, ide u mikro menadžment. Definira model umjesto da definira mogućnost, a kad definira model model je kriv. Na žalost nećemo ga moći podržati. Hvala. Imamo dvije prijave ispravaka navoda. Najprije uvaženi kolega Josip Đakić. Izvolite kolega. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo ministrice. evo ispravit ću jedan netočan navod kolegice Pusić u kojem je navela da samo licence mogu dobiti samo veliki. Apsolutno je netočno da samo veliki mogu dobiti licence. Naime, propisano je točno što je potrebno za licencu. Građevinska operativa za koju je firma registrirana, također i stručnjaci koji moraju biti zaposlenici firme kako bi mogli obavljati poslove za koje se firma registrirala. Stoga vas moram upoznati da danas u Republici Hrvatskoj preko 6500 ima licenci za građevinsku operativu koja je u dva navrata licencirana i tako se na tržištu građevinskih građevinskih poslova i natječe za dobivanje kvalitetnih poslova, ali i izradu kvalitetnih poslova s obzirom da ima stručan kadar i operativu koja je potrebna za graditeljstvo. Hvala. I druga prijava ispravka navoda kolega Anđelko Mihalić. Izvolite. **Mihalić, Anđelko (HDZ)** Hvala lijepa. Pa gospodine predsjedniče, gospođo ministrice. Pa ja bih samo nadopunio kolegu Đakića. Isto to sam i ja mislio reći. Naime, nije točna tvrdnja da samo velike građevinske firme i da je ovaj zakon pogoduje velikim građevinskim firmama. Pa tako na primjer firma od 30 ljudi koja ne spada u red velikih firmi ima, dakle licencirana firma može biti nosioc posla i graditi do visine vrijednosti investicije 3 milijuna eura, a to je negdje oko 20 ili 30 stanova obzirom na cijenu rada i troškove. Isto tako, malo prije ako mogu još samo jednu riječ reći prije je bila tvrdnja da se ovaj zakon pogoduje developerima, a sad se tvrdi da pogoduje građevinarima. Upravo građevinarima, pa u onom dijelu gdje nisu bili plaćeni od naručioci posla moći će sigurno lakše i kvalitetnije sada doći do naplate i do sređivanja teškog financijskog stanja u svojim firmama. Hvala lijepo. Hvala lijepo. U ime predlagača uvažena ministrica Marina Matulović Dropulić. Izvolite. **Matulović-Dropulić, Marina (HDZ)** Štovani potpredsjedniče, gospođe i gospodo. Pa eto, ono s čim se slažem sa gospođom Pusić je da sigurno postoje razni modeli. I nema nikakvog razloga da netko ne predloži i neki drugi model za nekakve druge ljude ili druge građane koji će moći na drugačiji način plaćati te stanove i kupovati stanove. Mi nismo odbili do sada ni jedan prijedlog. Kao što znate, prekjučer je bila konferencija za tisak kluba HNS-a. Ja sam jučer saznala da ste vi to uputili u Vladu. Naravno da ćemo se mi o tome očitovati. Ali ono o čemu se sigurno u ovom Saboru možemo teško dogovoriti ako se radi o klubovima recimo SDP-a i HNS-a jer je na primjer HNS za to da se developeri itekako prodaju stanove za razliku od SDP-a koji smatra da samo građevinari trebaju prodavati stanove i mi smo se na to opredijelili. Mi smo rekli u ovom modelu građevinari prodaju stanove, a u nekom drugom modelu mogu i neki drugi prodavati stanove. U našem modelu građevinari prodaju stanove. Osim toga, potpuno je napamet rečeno da ima 10000 stanova neprodanih. Nitko živ nije napravio nikakvu analizu Je./... Ne nije. I prema tome, tako dugo dok mi ne znamo koliko ih ima naravno da možemo i bez ikakvih problema predložiti i neki drugi model. Ovaj model odnosi se na građevinare, odnosi se na ljude koji nemaju kupovnu moć kao što imaju neki drugi koji mogu kupiti stanove, a valjda država može reći što će država kreditirati na duži rok. Ne znači da država sada stanove koji će u zagrebu koštati 3 tisuće eura po kvadratu, će isto tako kreditirati na duži rok. To jednostavno ne dolazi u obzir. Ali samo jednu stvar još moram reći, oko onoga bez obzira što gospođa Pusić nije govorila o tome, ali sam ja iz konferencije za tisak njihove vidjela, izašlo je na HINA-i, iako onaj sam materijal ćemo valjda sad dobiti pa ćemo ga, i o njemu se moći izjasniti, ali bitna razlika između POS-a plus ovoga što ste vi iznijeli na konferenciji za tisak može bit da to nije točno, to ja ne znam, radi toga je li onako kako piše štampa, kaže se da ljudi moraju dati 20% učešća, isto kao što je to danas kod POS-a. Ako ljudi daju učešće naravno da moraju osigurati kako ste rekli za 70 kvadrata ne znam 14 tisuća ili 15 tisuća eura. Kod nas nema Kod nas nema učešća i tu je bitna razlika. Čovjek ne plaća nikakvo učešće, čovjek, mi, znači agencija APN to plaća i prema tome tu je ta bitna razlika da ne ulazim sad u cjelokupni dio, to ćemo se na tome izjasniti. Ali hoću reći, ukoliko predlažete određeni model, ne znači da ne možemo imati dva, tri ili pet modela. Nema nikakvog razloga da mi ne vidimo što je dobro još i da se neke stvari ne prihvate. Na kraju krajeva mi smo i dalje provodimo POS, sagradili smo 4 tisuće 800 stanova u POS-u, prema tome nema nikakvog razloga da se ne prihvati i nečiji drugačiji prijedlog, samo mi tražimo da u ovom času, znači kad je, zašto je na dvije godine, zato jer imamo na tržištu stanova koji su kompletno gotovi, znači radi se o tim zalihama, koje treba prodati, a može bit da će biti neki model koji će govoriti o budućnosti, o dvije godine, i o pet godina ili uopće neće imati rok.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospođa ministar je govoreći nešto od 14 tisuća eura. Ne, ja sam, nisam rekla da je učešće 14 tisuća eura, nego sam rekla da država po vašem modelu, država daje ove povoljne ajmo reći kamate za prosječno recimo stan 70 kvadrata koji košta tisuću 300 eura po kvadratu, povoljni uvjeti se odnose od ukupne cijene samo na onaj dio koji je 14 tisuća eura, a 77 tisuća eura još uvijek je po bankovnim kreditima koji se od banke dobiju. To je ono što sam ja U ime predlagatelja, ponovo uvažena ministrica Matulović Dropulić. **Matulović-Dropulić, Marina (HDZ)** Ja mislim gospođo zastupnice da me vi niste razumjeli. Ja nisam govorila o ovome što ste vi danas rekli, nego što ste rekli na konferenciji za tisak, kada ste predstavljali svoj program plus, pa ste tamo kaže se, ja sam se ogradila, rekla sam da nisam sigurna je li to točno, jer to je iz novina, ali piše da ljudi trebaju dati 20% učešća. Prema tome, ništa drugo, a ovo je tako kako vi kažete, ali tako je i danas u POS-u. Hvala. I posljednja prijava u ime kluba, u ime kluba IDS-a, uvaženi kolega zastupnik Damir Kajin. Izvolite kolega Kajin. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo ministrice, uvažena gospodo zastupnici. Hrvatska je pred gospodarskim slomom, svakodnevni prosvjedi to potvrđuju, gospodin Kunst se smije, danas se trebao dogoditi Split, za mjesec i po dana generalni štrajk se navješćuje. U velikoj mjeri za ovu situaciju što je paradoksalno odgovorni su oni koji danas štrajkaju? Zašto? Kako su glasali tako je svima nama. Međutim pustimo sada to. Pred tri godine sam govorio. A ne daj, daj, daj, tako je. Pred tri godine sam govorio da će nam 2008. biti godina nagovještaja gospodarskog, ajde neću reći sloma sada, 2009. kraha, kraha, a da bimo dno negdje trebali dočekati početkom ove godine. Da smo sproveli drugi krug privatizacije hrvatske brodogradnje, da su dva, tri brodogradilišta završila u stečaju, to bi se vjerojatno i dogodilo. Ovako kupujemo socijalni mir, ali početkom ja vas uvjeravam 2011. i o tome ćemo razgovarati kao što danas razgovaramo ili progovaramo o neprodanim stanovima. U Hrvatskoj ima ne 2 tisuće neprodanih stanova, gospođa Pusić je spominjala brojku 10 tisuća, ima onih koji govore da u Hrvatskoj na današnji dan imamo negdje oko 15 tisuća neprodanih stanova. To je kada bi to recimo pomnožili sa 4, otprilike koliko u tom stanu može živjeti građana, otprilike grad veličine jedne Pule, jednoga Zadra, jedne Velike Gorice, gdje bi se znači u tim neprodanim stanovima moglo smjestiti 50, 60 tisuća ljudi. I daj Bože da po ovom, onom ili ne znam kojem modelu krene prodaja prodaja stanova, jer bi proračun vjerojatno nešto osjetio, ali kako su gospodarske prilike takve kakve jesu, sa čime sam i započeo ovaj govor, vjerojatno se to tako skoro neće dogoditi. Vjerojatno se to neće dogoditi ni sa ovim zakonom, vjerojatno se to tako skoro neće dogoditi ni sa nekim drugim modelom. Mi imamo sreću da prodaju stanova u onoj konačnici ne opterećujemo sa PDV-om, kako je to recimo u Europi, već samo sa onim socijalističkim porezom na promet nekretnina od 5%. Ali ni tako vidimo, kada je riječ o prodaji, u ovom trenutku ništa ne ide. Jasno je da građevinari na robu, na radove, na posao koji daju plaćaju PDV od 23%. Nije to ništa sporno. činjenica da u ovom trenutku je sve stalo i imam dojam da će stajati još dugo. Kada smo mogli prodati gotovo svaki kvadrat, nije bitno da li je riječ na Jadranu ili u Zagrebu, onda smo bili protiv svega. Danas kada nam bez posla u graditeljstvu, svaki mjesec ostaju tisuće ljudi, mi bi deklarativno nešto radili, ali opet s druge strane i dio vlasti i dio opozicije i dio zelenih i javnost i dio medija ja apsolutno protiv svega kada bi se nešto trebalo graditi, da sada ne nabrajam primjere. Kako uvjeriti ljude u ovoj zemlji da nešto treba raditi? Pa između ostalog valjda i graditi. Jer ta graditeljska industrija kao što je netko rekao maloprije u ovom trenutku upošljava bilo direktno, bilo indirektno oko 150 tisuća ljudi. Taj biznis zasigurno nije mali biznis. Ako se ne pokrenemo, ja ne znam, za 2 pa mi ćemo se budzašto prodavati. Prodat ćemo se daleko jeftinije nego danas. E sad se postavlja pitanje da li ovaj zakon nešto rješava? Možda nešto malo, sitno, možda 2,3 tvrtke nekih ministara koji se bave graditeljskim biznisom, ne znam, ali zasigurno ne cjelovito. Možda bi nam bilo daleko pametnije da smo sa tim novcem koji ćemo ovdje kanalizirati u prodaju stanova gradili cestu dole u Crnoj Gori. Vidjet ćete uskoro koliko će firme, ove graditeljske mehanizacije zbog toga propasti, a oni koji govore o nekom new dealu od 15 milijardi kuna zbrajajući izvanproračunske te fondove, iznose, koji su uvijek bili svake godine na dispoziciji, ja mislim da sve nas obmanjuju, a da s druge strane ne kažu da ta poduzeća u prvih 9 mjeseci prošle godine ostvarili su neto dobit od 395,2 milijuna kuna. No povećala su i svoju zaduženost na ravnih 49,5 milijardi kuna. Znači, zaduženost tih javnih poduzeća u ovom trenutku je preko 50 milijardi kuna. I sad će ta poduzeća investirati, čovjek si postavlja pitanje kako. Treba imati s druge strane projekte, treba imati javne natječaje. Na javnoj nabavi, samo da to spomenem, 2010. u siječnju i veljači okrenulo se svega 2,2 milijarde kuna, a 2009. u siječnju i veljači 6,2 milijarde kuna. Po osnovu PDV-a samo na onoj razlici od 4 milijarde država je u prva 2

i država propada u živo blato. I dok, s druge strane, ne potaknemo potrošnju nema nama naprijed. A ovaj zakon bojim se da nije takav zakon. Ovaj zakon, rekoh, spašava neke graditelje o kojima je govorila gospođa Pusić. Vjerojatno da im banke, i tu treba biti pošten, ne otmu sve i da zbog nemogućnosti otplata kredita ne ostanu bez svega onoga što su ti ljudi gradili desetljećima. Znači, nije po ovom zakonu kako ja gledam primarno spašavanje banaka već je primarno spašavanje tvrtki koje su kreditirane od tih istih banaka. Ako se to dogodi i to bi bilo jasno puno. Sve dok je, s druge strane, kvadratni metar još uvijek u ovoj zemlji 1300, 1500 eura, kao da smo u Parizu, tu netko pokušava silno zarađivati, a to u ovom trenutku su isključivo banke. Sve dok se ne financira, s druge strane, gradnja kuća već isključivo otkup stanova to je spašavanje nekih tvrtki vezanih uz vlast i konačno ovaj zakon bojim se da neće puno toga potaknuti. Ovdje u čl. 17. govori se o ovim eurima koliko će se dati za stanove do 1000 od 1000 do 1150 eura, od 1151 do 1300 itd. S druge strane cijena stana, to treba isto imati na umu, u jednome Poreču, Poreču, Opatiji, Rovinju, Dubrovniku, Zagrebu sigurno je veća nego u mom Buzetu, Pazinu, Gospiću, ne znam, Slavonskom Brodu, a iznos zajma za te skupe, pod navodnicima, destinacije je manja nego u drugim dijelovima Hrvatske. Ključ zakona su ove kamate sigurno, čl. 18. i 19. da ih ja sad ne citiram. Ima onih koji tvrde, kao što smo čuli ovdje, da zakon isključivo pogoduje bankama. Dobro, banke smo prodali ajde budzašto, revizija pretvorbe revizija pretvorbe neće biti, to su priče za naivne. Banke bezobrazno zarađuju jer npr. "Hypo banka" nije u problemima zbog Hrvatske nego zbog onoga što je radila u Austriji i tu silno zarađuje, ali opet s druge strane dok su nam banke likvidne država će živjeti. Neka nam one postanu nelikvidne onda svi idemo zajedno sa njima. I to je bit. No suština je nešto drugo. Kako potaknuti taj gospodarski rast, a ove godine crno nam se piše. Kako potaknuti potrošnju? U svijetu to rade smanjenjem PDV-a. U jednoj Finskoj smanjuju PDV na prehrambene proizvode, u Francuskoj za sve ugostiteljske usluge sa 19,6 na 5,5%. U Belgiji, i to želim kazati, smanjuju PDV za trošak izgradnje novih stanova sa 21% PDV-a na 6% PDV plus odgodu plaćanja PDV-a za firme koje su u problemima. Možda bi daleko više pomogli firmama kada bi im odgodili na neko vrijeme plaćanje PDV-a, onim firmama koje su u problemima, a ne da im prinudnom naplatom Ministarstvo financija odmah sjeda za vrat. Mi se, s druge strane, ne znam, zanosimo ovom pričom o ukinuću 2% harača, a tko će vratiti danas jednom radniku 2%? Pa vratit će 2% samo državne i javne tvrtke, privatnik neće. Pa oni nastupaju sa pozicije gospodo kriza je, vas je ovdje 10, prodaja je manja nama 20, 25% toliko imamo manje posla pa birajte, ili idu 2 radnika doma ili idu plaće dole 10 ili 15 ili 20%. I svi prihvaćaju normalno da ostanu na poslu, a gdje da netko razmišlja o vraćanju tih 2% harača. i tu se vidi da je ta mjera bila apsurdna, ali neću sada o tome, ali sam siguran da dok ne potaknemo potrošnju nema nama kruha. Ovaj zakon, s druge strane, govori o tisuću stanova, a mi imamo po jednima 10 tisuća ili 15 tisuća neprodanih stanova. Pa u Istri je 2 tisuće neprodanih stanova. Nitko ništa ne prodaje, nitko ništa ne kupuje osim onih super atraktivnih parcela, to treba priznati. Za 2 godine će možda trend biti jednak, možda će biti gore. A do pred godinu dana smo, evo samo za Istru da to kažem, poljoprivredno zemljište prodavali za 14 eura, a u Luksemburgu se prodavalo za 11, u Lombardi i Koruškoj, Bavarskoj za 5 do 7 eura. Sve smo naprosto poremetili, svi parametri su krivi. Živjeli smo od špekulacija i sada to plaćamo. Tko će, s druge strane, dobiti ove zajmove? I to je možda ključan momenat ovog zakona. Pa ja kažem samo onaj tko u ovom trenutku ima sigurnu plaću, a tko je ima. Pa onaj koji radi na neodređeno u nekoj državnoj tvrtci, u nekoj ustanovi, u lokalnoj samoupravi, u komunalnom ili javnom poduzeću. DA li će radnik u nekoj privatnoj tvrtci moći doći do ovog zajma, ja tvrdim da neće. Da li će 85 ili 95% ljudi koji su u ovom trenutku u Hrvatskoj zapošljavaju na određeno moći doći do ovog zajma, neće. Znači, do istog može doći netko tko radi u državnoj službi ili netko tko i ovako ima načina da dođe do zajma i zato je možda ubačena ova fraza veći stan. za svaku gospodarsku aktivnost i glasat ću za ovaj Zakon, zašto. Jer nedovoljno dobro mjera bolja je nego nikakva mjera i loš Zakon je bolji ponekad nego nikakav zakon. Sve što potiče gospodarstvo jasno treba pozdraviti, jasno, kakvo je vrijeme čak bih se usudio reći da su ovi mali gospodarstvenici, ti obrtnici čak u daleko težoj situaciji i od radnika koji rade kod njih, ali se bojim da ovaj Zakon ništa suštinski neće riješiti, znači poticaj gradnje bi trebalo riješiti stabilnim gospodarstvom a ne nekom zakonskom alkemijom. I to je naprosto bit. Znači zapošljavanje, nova radna mjesta i oni će kasnije donositi sve više novih i novih stanova, novih i novih proizvoda, prodavat će se automobili, namještaj i tome Ono što me raduje da je ministrica spomenula jedan podatak da je u stambenu aktivnost ovoga ili onoga tipa od stradalnika do POS-a država Hrvatska angažirala gotovo 25 milijardi svog proračunskog novca pa me čudi zašto se do današnjeg dana ne želi na primjer razriješiti problem zaštićenih najmoprimaca koji su što ja znam, valjda najmanje zaštićena kategorija građana ili bića u Republici Hrvatskoj da budem precizniji. Ovdje se kaže u jednom obrazloženju da u 2010. godini planira se prodati temeljem zakona 1000 stanova čija ukupna vrijednost je 664 milijuna kuna, a za realizaciju tog plana treba osigurati 100 milijuna kuna poticajnih sredstava, za provođenje ovog Zakona koristit će se sredstva od fonda koja su preostala za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države koja se nalaze na računu Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 32 milijuna kuna, a ostatak potrebnih sredstava u iznosu od 67,5 milijuna kuna potrebno je osigurati u proračunu Republike Hrvatske. Jasno je da tih 32,4 milijuna kuna treba staviti na tržište, treba ih izvaditi iz ove poslovne banke, makar on bio HBOR i sa njima nešto pokušati učiniti, ali evo kada imamo ovdje 100 milijuna kuna, možda se moglo naći 100 milijuna kuna i za gradnju ceste ili jamstva u Crnoj gori da ne propadne dobar dio Hrvatske operative u narednim godinama. **Friščić, Vrijeme za pojedinačne prijave je isteklo, sada imamo 6 prijava ispravaka navoda. Najprije uvaženi kolega Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Prije svega ovaj Zakon je potaknuo našeg dežurnog katastrofičara u Saboru kolegu Damira Kajina da izreče niz netočnosti, uobičajeno koje nisu vezana uopće uz temu. Tako je on rekao netočno da je Hrvatska u generalnom slomu, tako nešto, da je generalni slom u Hrvatskoj i da se u Hrvatskoj najavljuju generalni štrajkovi. Da bi govorio o generalnom štrajku mora poznavati situaciju u sindikatu te sindikalne središnjice koja je najavila, dakle jedna sindikalna središnjica je najavila štrajk ali poznavajući unutarnju situaciju ja mogu tebi poslije Damire rastumačiti zašto je najavila taj štrajk. Inače, moram reći jednu stvar. Uobičajeno je bilo kada je IDS sudjelovao, participirao u vlasti da su bili generalni štrajkovi gotovo svaka 2 mjeseca i tada nije Kajin vikao da je generalni… Hrvatske. a poslije to Damiru pojasnite, nađite se, lijepo je ako saborski zastupnici razgovaraju pojasne si i razjasne. Dalje, kolega Rošin vi ste se javili. Hvala gospodine predsjedavajući. Kolegi Kajinu bih kazao da ono što govori je karakter općenitosti jer ne ide u detalje, ne zadire u detalje, pa je tako zatajio u čistoj matematici, nešto što se u prvom razredu uči zbrajati i množiti, kada je govorio o broju stanova, koji su na tržištu, ne osporavam ni ako vjerujem drugom argumentu, 15 tisuća stanova koje je kazao, kada bi brojili sa jednom prosječnom obitelji onda bi vidjeli da to nije … Rekao je krivi podatak da je veličina Zadra u broju stanova. Ja kažem da Zadar ima nekoliko puta više od tog broja, dakle čista matematika je pogrešna, a da ne govorim ostale podatke u općenitosti koje priča u nedostatku konkretnih argumenata. (HSS)** Hvala lijepo. Ispravak je Zadar je nekoliko puta veći nego što ima izgrađenih stanova koji se nude na prodaju. Hvala. Hvala. Ti će se brže prodati nego ovi po 1000. Petar (HDZ)** Hvala lijepa. Pa evo gospodin je iznio jedan krivi podatak kada je rekao da je sreća ta što nema PDV-a na prodaju stanova. Točno podatak je baš suprotan, PDV se plaća na prvo kupoprodaju stanova se plaća PDV ali samo za vrijednost građevine, za vrijednost zemljišta se plaća 5% porez na promet nekretnina. Tako da bi u strukturi ovdje bio PDV u ovom Zakonu negdje predviđen od 13% što bi donijelo efekat u proračun. Dakle, ovaj Zakon bi donio efekat u proračun negdje oko 65 milijuna kuna. Hvala lijepo.

Kolega Kajin je netočno rekao da se ovaj Zakon donosi radi dva tri ministra koji se bave građevinom. Kolega Kajin ovaj Zakon se donosi kao što je rečeno radi građevinara, radi njihovih zaposlenika i radi naših sugrađana koji će na ovaj način doći do povoljnijih kredita. Druga stvar, rekli ste, da tko može dobiti ovakav kredit. Samo oni koji su zaposleni u državnim službama. zaposlenici u državnim službama u javnom sektoru, čine ¼ zaposlenih u Hrvatskoj, dakle svi ostali da mogu dobiti to, širite neistine. I treće kolega Kajin postoje dvije poslovice, jedna je vrlo mudra, zapravo oba dvije su vrlo mudre. Jedna kaže i to njemačka kaže „Samo onaj koji jako puno zna svjestan je da malo zna“ A ona druga kaže, onaj koji ništa ne zna misli da sve zna. E sada vi sami procijenite u koju kategoriju spadate. Prijavio se za ispravak navoda Ivan Škaričić. Izvolite kolega Škaričić. **Škaričić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Matušić je rako ono što sam ja mislio kazati. Naime, kolega Kajin je izjavio da se zakon vjerojatno donosi radi nekoliko ministara koji imaju građevinske To bi ako bi bila istina bila katastrofa. To sigurno nije točno. Točno je da se on donosi za građevinare koji pošteno rade svoj posao i sada ne mogu uslijed ove krize prodati stanove. A što je još važnije donose se za one obitelji koji kupuju svoj prvi stan i to je njegov pravi smisao. (HSS)** Hvala lijepo. I posljednja prijava ispravka navoda, uvaženi kolega Stipe Milinković. Izvolite zastupniče. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolege prije mene su ispravili kolegu Kajina dosta netočnih navoda. Ja bih još spomenuo jedan koji kaže, nitko ništa ne prodaje, nitko ništa ne kupuje. To je apsolutno netočno. Nemoguće je, onda bi naravno sve stalo. Ali vi ste danas kolega imali inače jedan od ovako ubojitijih katastrofičnih istupa, kao što ste znali i ranije. Bili ste protiv svega, na kraju ste bili protiv samoga sebe. Pa ja vas evo pozivam kao i kolega Kunst da malo toga optimizma dignemo pa da i ja vas pozovem, da malo ulijemo više optimizma u vaše raspoloženje. Josip (HSS)** Hvala lijepo. Kolega Kajin je rekao da će glasovati za zakon, tako da je to zrno optimizma u tome. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, prvi se prijavio kolega Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, ministrice, kolege zastupnici. Sigurno da ovaj predloženi Zakon o poticanju prodaje stanova Vlada Republike Hrvatske prije svega želi u što kraćem vremenskom roku pomoći građevinarstvu i to tako da potiče po sustavu stanogradnju. Naime, kao što je to već i do sada bilo istaknuto, negdje krajem prošle godine je 2 tisuće 315 novoizgrađenih neuseljenih stanova ukupne površine cca 144 tisuće metara kvadratnih ostalo neprodano. A prema procjenama stagnacija u prodaji stanova, za očekivati je i u sljedećoj, odnosno u ovoj godini. Vlada ovim zakonom nastoji pomoći građevinarima prije svega da sačuvaju svoja radna mjesta, znači radna mjesta radnika koji su zaposleni u tom građevinskom sektoru i to posebno u ovom dijelu stanogradnje.đ Danas građevinski sektor zapošljava negdje oko 150 tisuća radnika, što je itekako velika brojka, velika armija ljudi koja u toj djelatnosti zarađuju svoju egzistenciju. No, činjenica je ta da ova opća gospodarska kriza do sada koja je teško pogodila i ovo područje građevinarstva donijela je toliku nesreću da je bez posla ostalo u toj djelatnosti cca 14 tisuća radnika i to samo prošle godine, dok još negdje oko 6,5 tisuća radnika u toj djelatnosti čeka nekoliko mjeseci na isplatu plaće, obzirom da znamo kako je građevinski sektor u teškim problemima. Pa logično ako se ne mogu naplatiti onda ispaštaju radnici koji na vrijeme ne primaju plaću. Nadalje, Vlada predloženim državnim zajmom pomaže i mnogim građanima koji ne mogu riješiti svoje elementarno pitanje, elementarnu potrebu, a to je kupiti stan i tako riješiti svoje stambeno pitanje. Sigurno da je razlog pad kupovne moći građana, kao i nepovoljni strogi bankovni krediti i uvjeti za te stambene kredite koji ne idu normalno na ruku ljudima da si mogu rješavati svoje elementarne potrebe. Najviši državni zajam činjenica je dobit će kupci najjeftinijih stanova. Tj. iznosa zajma, tj. iznos zajma ovisi o cijeni kvadratnog metra stana. I on se kreće kao što ste vidjeli svi koji ste pročitali zakon negdje, od 100 do 300 eura po metru kvadratnog stana. Tako npr. za stan od 70 metara kvadratnih ako će cijena po metru kvadratnom iznositi tisuću eura, iznos zajma iznosi 300 eura, što ukupno će iznositi 21 tisuću eura povoljnijeg državnog zajma, od ukupno 70 tisuća eura koliko bi taj stan koštao. I normalno da sada nitko ne može reći da onome tko kupuje stan, tih 21 tisuća eura je beznačajna ili da to ništa ne znači u tom trenutku kada čovjek se odlučuje taj korak da rješava svoje stambeno pitanje. Ovim povoljnim poticajima Vlada očekuje da će potaknuti prodaju negdje za cca oko tisuću stanova od ukupne vrijednosti 664 milijuna kuna, od čega bi i kroz porez na dodanu vrijednost državni proračun negdje utržio oko 113 milijuna kuna. Znači, to je isto tako jedna dobra strana što će i državni proračun u tom dijelu profitirati. Uzimajući u obzir sve ove pobrojane argumente, dolazimo do situacije u kojoj su temeljem prijedloga ovoga zakona svi na dobitku kroz ovaj zakon. Sigurno da mi ovdje možemo lamintirati jesmo li mi zadovoljni pa bi htjeli povoljnija prava i bolja. Ja bi bio najsretniji kada bi svi u Hrvatskoj mogli dobiti besplatne stanove i kada bi mogli riješiti stambena pitanja svima i da nemamo ne riješenih stambenih pitanja. To bi bilo najbolje, sigurno. No nažalost nismo u toj poziciji. I zato još jednom ponavljam, ovaj prijedlog zakona sigurno daje povoljnosti svima. Prvo daje povoljnosti građevinarima kojima se potiče nova gradnja. Znači kada dođu do novih sredstava imaju ciklus u koji mogu ulaziti i pokrenuti novu izgradnju. Zatim, na dobitku su i građevinski radnici, znači radnici koji rade u toj djelatnosti kojima se spašavaju radna mjesta, ne samo radna mjesta nego i plaće. Kao što sam rekao negdje cca 7 tisuća radnika u toj djelatnosti koji jesu zaposleni, ali čekaju nekoliko mjeseci da bi dobili svoju plaću, jer nemaju odakle. Oni su ovdje faktički i njihovoj egzistenciji pomaže ovaj zakon. Zatim nitko ne može osporiti koliko god možemo razgovarati da sigurno u gradu Zagrebu je teško naći po tisuću eura metar kvadratni stana. Da se o tome razgovarati, ali ima raspon od tisuću do tisuću i 600 eura po kvadratnom metru, da građani koji pod povoljnijim uvjetima će riješiti ipak te svoje probleme. Pa evo ja sam na ovom primjeru iznio da bilo kakva ali takva ušteda će im itekako značiti. I normalno kao što sam rekao, imat će koristi i državni proračun. Osobno smatram da bi i tu apeliram na Vladu da o tome razmišlja, ali ne samo na Vladu, i na jedinice lokalne zajednice, da bi dio stanova koji su slobodni na tržištu trebalo staviti u funkciju najma i omogućiti da se kroz plaćanje najma stana, otplaćuje vrijednost stana koja bi se u trenutku kupnje toga stana uzela u obzir. Mislim da bi time puno pomogli mnogim obiteljima, posebno mladim obiteljima, mladim ljudima koji nažalost danas su u podstanarstvu i plaćaju skupu cijenu podstanarstva, ja to zovem bacanje novca kroz prozor. I u konačnici ono što je najgore ne rješavaju svoje stambeno pitanje. ja apeliram svakako posebno na ministricu ovdje koja dobro poznaje ovu problematiku da vidimo, ja znam da je to veliki trošak za Vladu i da to jesu određena sredstva koja bi trebalo osigurati kroz proračun ali mislim da bi to itekako značajno bilo u ovom trenutku kad imamo mnogo mladih ljudi koji su nam u podstanarstvu, koji ne mogu upustiti se u avanturu kupnje stana da upravo kroz tu cijenu najma iznajmljuju taj stan i onda kroz godine koje će iznajmljivati taj stan znadu da otprilike imaju šanse i kupiti taj stan i ostati u tom stanu. I sasvim je to drugačiji jedan doživljaj i zadovoljstvo takve obitelji, bar svi koji su bili u podstanarstvu, ja sam bio, itekako dobro znam što to znači. I na taj način bi riješili i dugoročno svoj stambeni problem. Hvala vam lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Imamo prijavljenih nekoliko replika. Najprije uvaženi kolega Željko Turk. Izvolite kolega. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospođo ministrice, državni tajniče. Kolega Kunst, vi ste na razložan način upravo i prokomentirali kakva je situacija kada se temeljem ovog zakona kojeg naravno da ćemo prihvatiti točno govori koliko država kroz ovaj zajam pomaže, potiče samo potrošnju. Ali mislim da niste dovoljno spomenuli a vrlo je bitno što mislim da je ministrica uvodno rekla da na taj način novi kupci stanova izbjegavaju ono što je u ovom trenutku često problem a to je gotovi keš novac kao polog. Dakle, taj iznos u visini tog zajma je polog kojeg u ovom slučaju nema za razliku od drugih oblika da li kredita ili drugih aktivnosti kroz POS ili nešto treće to nije izbjegnuto. To je po meni direktno novi poticaj potrošnje a jedan upravo od oblika koji je ovaj zakon trebao donijeti jeste upravo i poticanje same potrošnje a onda normalno i pomoć građevinarima i mislim da to svakako treba posebno spomenuti, posebno dati težinu na taj segment. Hvala. Hvala lijepo. Odgovor na repliku kolega Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Turk, mislim da ste to dobro uočili i ja se zahvaljujem. Sigurno da ovaj polog itekako puno znači kad čovjek koji ulazi u tu investiciju ne mora odjednom osigurati nekih dvadesetak ili ne znam koliko posto da bi platio za stan, da mu to puno znači ali znate i kroz ovu cijenu koja je vezana, kroz ovaj itekako ja apeliram i sigurno da se i o tome vodilo računa da se pokušava od prodavača, znači od onih koji imaju te stanove, koji su izgradili te stanove na njih utjecati da snize svoju cijenu tog kvadratnog metra stana. Jer ja moram reći stvarno i to osobno mislim da su danas u Zagrebu, ne znam kako u ostalom dijelu Hrvatske, cijene stana bezobrazno skupe. Logično da kad razgovaramo, razgovarao sam s nekim graditeljima, oni pokušavaju naći opravdanje kroz svoje kalkulacije da je to u principu takva cijena i da ona ne može biti niža, ali ja mislim da može biti i da upravo i kroz ovaj zakon se pokušava poticati ih da snize svoju cijenu stanu, cijenu po kvadratnom metru da bi ušli u ovaj dio i sigurno prodali taj stan. Mislim da im je isplativije prodati stan ili ići na ovu varijantu o kojoj sam govorio staviti ga u najam nego da im stoji prazan stan ne znam koliko dugo. Hvala. Dalje za repliku se javio kolega Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Kunst kad ste govorili o tome tko će profitirati odnosno kome će nakon ovog zakona biti lakše doći do stanova i tko će sve zaraditi od građevinara i njihovih radnika zaposlenika do naših građana onda niste spomenuli nekoliko elemenata koji su vezani upravo za naše građane koji žele kupiti stan. Dakle, to se odnosi na one koji po prvi puta kupuju stan i na one koji će kupiti veći stan nego što ga sada imaju, dakle stimulativan je i za jednu i za drugu grupu građana. I drugo, ono što je izuzetno bitno a mislim da je itekako važno da naši sugrađani čuju a to je da mogući mogući rok otplate zajma isključivo mogući i poček otplate 20 godina. Dakle, riječ je o tome da je moguć poček otplate zajma do 20 godina. To je izuzetno bitno za naše sugrađane jer onda mogu planirati naravno i svoje prihodovne i svoje rashodovne strane, svoje budžete obiteljske i uskladiti sa ovim prijedlogom zakona. zakona. Naravno da kompletno rok ne može biti duži od 30 godina od dana sklapanja ugovora o zajmu ali ovaj je bitan, bitan je ovaj dio koji se odnosi na mogući poček otplate zajma do 20 godina izuzetno olakšava obiteljima, izuzetno olakšava planiranje rashodovnoj strani i slažem se potpuno s vama da ovaj dio koji se tiče najma stanova koji su u vlasništvu ili države ili u vlasništvu područne ili lokalne samouprave da bi se trebalo na neki način omogućiti onima koji koriste te stanove uz neku komercijalniju cijenu najma, zapravo da im taj najam bude u suštini i rata ukoliko se odluče na kupnju stana, da im bude rata za taj isti stan da bi do njega mogli lakše doći. Apsolutno da postoji puno prostora jer mislim da je u interesu i lokalnih jedinica da izađu u susret građanima i da ih na neki način zadrže u svojim sredinama. Hvala lijepo. Odgovor na repliku kolega Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Matušić, sigurno da teško je prepričati cijeli zakon u ovom jednom dijelu obzirom da ste ograničeni vremenom u svojoj raspravi ali evo i to je dobro jer onda kroz ovu repliku ako ja sve ne kažem imate prostora i vi drugi još dopuniti. Tako evo već smo sa dvije stvari dopunili. Prvo kolega Turk je rekao oko pologa koji se ne mora platiti. Vi ste sada dopunili da poček je 20 godina što je sve u svakom slučaju itekako povoljno za one mlade ljude koji po prvi puta rješavaju svoje stambeno pitanje. Uz sve one pogodnosti koje sam ja pobrojao i koje idu u prilog od samih radnika koji rade u toj djelatnosti do građana koji prvi puta ulaze u situaciju da moraju rješavati svoje stambeno pitanje pa do samog građevinarstva koji dolaze do obrtnih sredstava i pokreću novi ciklus gradnje. Hvala. Dalje se za repliku prijavio kolega Damir Kajin. Mi već 7 godina, gospodine Kunst, sami sebe lažemo, obmanjujemo da je sve u ovoj zemlji bajno. Oni koji govore istinu, kao što ste me maloprije nazvali, ti su katastrofičari, ti su čudaci, a brojke su neumoljive. neumoljive. Sami spominjete da je prošle godine u graditeljstvu, da smo ostali bez 14 tisuća radnih mjesta, da je u graditeljstvu samo u ovoj godini o stalo 6 tisuća ljudi bez radnog mjesta, 150 tisuća ljudi između 7 i 10 tisuća njih u graditeljstvu ne prima plaću, da smo na dan 28. veljače imali 317 tisuća nezaposlenih. Sva je sreća da je veljača imala 2 dana manje no što će imati ožujak, da ne imali bi 320 tisuća nezaposlenih. Jednom rječju, uozbiljimo se i prihvatimo dio odgovornosti za prilike u kojim živimo. Mi ćemo ove godine također imati pad bruto proizvoda, imat ćemo porast nezaposlenih možda do 350 tisuća, pad realnih plaća, povećat će se deficit državnog proračuna, vjerojatno će biti veći porezi ako se ukine nulta stopa, pad potrošnje od 5 do 10%, pad dobiti poduzeća za 10-tak%, pad investicija i tome slično. IDS je u 3. siječanjskoj Vladi bio godinu dana i dva mjeseca, ali danas i sa te pozicije, a bio sam možda jedan od najžešćih njihovih kritičara mogu reći da je ona Vlada bila mila majka prema ovoj, a Boga mi i prilike u onom trenutku u zemlji su bile mila majka prema onome što nas očekuje pod ovom vlašću. Odgovor na repliku, kolega Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Kajin, ja već držim dugo otvorene oči samo znate problem je što ste se vi promijenili, jer vaša retorika koliko god ja dugo držim otvorene oči i sjećam se kad ste parcipirali u onoj vlasti, vaša retorika nije bila takva kakva je danas. Tad ste šutjeli, a situacija je bila 340 tisuća ljudi bez posla. Tad ste parcipirali u vlasti. Svakodnevni štrajkovi, generalni, bilo kakvi, smanjivanje plaća, tad ste šutjeli. Danas ste vi konačno progovorili kad niste na vlasti da bi mogli kritizirati druge koji su na vlasti. i to je u redu, to je posao oporbe i dapače ja vas tu podržavam, jer inače što bi radili tu u klupi, bezveze sjedili i gubili vrijeme. To je u svakom slučaju dobro, ali biti biti takav katastrofičar mislim da je već, to ste potrošili, shvaćate, potrošili ste se u tome, to vam više ne pali, već ne piju vodu ni oni koji gledaju, kojima ste si simpatični, a i meni ste simpatični kad vas slušam, ali već ste potrošili, potrošila se ta retorika katastrofizma. Ali gledajte, vi sami ste rekli da ovaj zakon podržavate, a kritizirate ga. Ja kad bi nešto kritizirao neću podržavat, zašto bi podržavao. Probajte napravit jedan svoj prijedlog zakona pa izađite sa svojim prijedlogom zakona, a ne nešto podržavati a kritizirati reda radi zato jer znate da sad otprilike vas gledaju neki ljudi, gledatelji, možda i vaši glasači itd. pa je to njima zgodno čuti što ćete vi govoriti i opet iznositi svoju katastrofičnu viziju Hrvatske. Hvala. I zadnja prijava za repliku, kolega Nenad Stazić. Izvolite, kolega Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Kažete kolega Kunst da će ovaj zakon pomoći građanima da lakše dođu do stana. Pa neće i to neće nimalo. Ja ne znam dal vi pratite cijene nekretnina, ali nekretnine su poskupile već kod same najave ovoga zakona i to za 200 eura, upravo toliko koliko zakon predviđa posudbu građanima. Dakle, građevinari su računali ovako, posve logično, Vlada će sasvim sigurno predložiti, a saborska većina sasvim sigurno izglasati ovakav prijedlog zakona. Prema tome, građanima će se posudit novac za tih 200 eura po kvadratu i za toliko ćemo mi dići cijenu nekretninu i to su napravili. Još zakon nije ni donesen, već kod same najave zakona. Prema tome, ovaj zakon ne da neće pomoći građanima, on će njima odmoći. Oni će sad morati skuplje plaćati te nekretnine, doduše za tih 200 eura će dobiti novac od Vlade, ona će im posuditi taj novac, morat će ga vratiti nakon 20 godina, ali ovaj zakon njima ne pomaže ništa. Stanovi su izgrađeni, a ne prodaju se, zašto? Pa zato što ljudi nemaju novaca. Vlada jedna opća nesigurnost u zemlji, ljudi svaki dan njih 500 izgubi posao, 317 tisuća dosad nezaposlenih, 70 tisuća radi, a ne dobiva plaću. Ne znam koliki je broj onih koji rade na određeno vrijeme i koji ne mogu dići bankovne kredite jer nema banke koja će im dati kredite ako su na određeno vrijeme primljeni. Prema tome, ljudi su osiromašeni, ljudi su dovedeni do gladi, ne da mogu kupovati stanove. Pa oni ne mogu kruh kupiti, kruh ne znaju da li će imat sutra novaca kupiti a ne stanove. I sad s ovim prijedlogom zakona ne da će se njima smanjit cijena kvadrata stana, velim vam ona se povećala. Plaćat će jednako, plaćat će više, ništa vi njima pomoći nećete. …/Govornik naknadno uključen./… jedno bih se složio svakako, da u svakom slučaju svi zajedno se trebamo borit protiv onih koji dižu cijene stanova i to neargumentirano i ja sam u svojoj raspravi rekao da stvarno mislim da mnoge cijene stanova su previsoke i bez obzira što će svaki građevinar u svojoj kalkulaciji naći opravdanje za tu cijenu stana. No tezu koju ste vi ovdje iznijeli, ona je bez pokrića. Vi ste otprilike svoju tezu postavili ovako, evo zbog ovog prijedloga zakona koji se predlaže su već građevinari digli cijenu za 200 eura pa sad pa sad mi ćemo zajmom, Vlada će zajmom tih 200 eura nekako kompenzirati i otprilike se ništa ne dešava, opet je cijena stana poskupila. Ja stvarno ne znam odakle, jer da bi to mogao znat, da je to činjenica, da temeljem nekog prijedloga zakona netko podiže cijenu 200 eura to bi stvarno trebalo imat takvu informaciju. Nažalost, ja ju nemam i u nju ne vjerujem. No dapače, kroz ovaj prijedlog zakona ili ovaj zakon koji će se donijeti se upravo pokušava utjecat na te građevinare. Pa njima sigurno bi isplativije bilo da prodaju stan nego da im prazan stoji ne znam koliko dugo, da snize svoju cijenu stana i omoguće ljudima upravo kroz ove zajmove koje država daje građanima, a vjerujem da niste protiv toga jer i sami, vaša retorika je uvijek toliko socijalno sa svim tim nabojima toliko nabojita da sigurno niste protiv toga da se pomogne toj sirotinji, tim mladim ljudima u toj kupnji stana. da činimo jednu dobru stvar pa ja vjerujem da će SDP podržat ovaj zakon jer ja ne vidim razloga tko bi pametan bio protiv nečega što ide u prilog građanima, mladim ljudima da rješavaju svoje elementarno pitanje, a to je stan. Hvala lijepo. Idemo dalje sa raspravom. Uvaženi kolega Gordan Maras. Izvolite, kolege Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Gospođo ministrice sa suradnicima. Ova mjera će pomoći ne na žalost građanima nego će pomoći jednom dijelu Vladi, a drugom dijelu određenim poduzetničkim skupinama. Vladi će pomoći zbog toga što u ovoj kritičnoj situaciji koja je u Hrvatskoj na djelu će skrenuti sa ovako jednim zakonom, jednom mjerom koja naizgled pomaže građanima pozornost sa one biti problema u Hrvatskoj. Stvari se ne kupuju zbog toga šta ljudi nemaju novca. Stvari se ne kupuju zbog toga šta u Hrvatskoj vrijedi i na snazi je velika nesigurnost. Stvari se ne kupuju zbog toga što hrvatski građani ne mogu planirati svoju perspektivu u ovoj zemlji i ne mogu se odlučiti da kupe stan zbog toga što nisu sigurni da li će sutra raditi, da li će ostati zaposleni i da li će moći na kraju krajeva otplaćivati te stanove i te kredite. To je srž problema, a nije srž problema u tome da li je cijena stana viša sto ili dvjesto eura, odnosno niža sto ili dvjesto eura. Dok nema potrošnje, dok nema perspektive neće biti niti u jednoj industriji bolja situacija, pa tako ni u građevinarstvu. priznajem ova mjera pomaže Vladi da skrene pozornost sa onih pravih stvari, a to je gubitak radnih mjesta i to je svaki dan sve niži standard hrvatskih građana. Drugi kojima pomaže ovaj zakon su građevinari i banke. Banke koje svojim hipotekama na neprodane stanove i koje će na ovaj način osloboditi malo svoju bilancu i gdje će na neki način se zatvarati određeni krediti koji su u ovom trenutku suspektni. I tu pomažemo bankama koje i ovako već jako dobro zarađuju u našoj zemlji. Ali hajmo pomoći bankama da se ti stanovi lakše prodaju i da se hipoteke sa tih neprodanih stanova skidaju. I građevinari koji gledajte čuda ne spuštaju cijene iako se stanovi ne prodaju. Pa elementarni postulat tržišta je ukoliko ne prodaš po određenoj cijeni spuštaš da bi cijena bila realna, da bi se moglo prodavati. Znači, građevinari ne spuštaju cijene nego ih drže i u ovom trenutku prosječna cijena stana u Hrvatskoj je 1679 eura dok je prosječni kvadrat zemlje 100 eura. Pa sad vi meni recite da u ovoj razlici, odnosno kada se izgradi stan, kuća ili kuća a u njemu stanovi nema prostora da se spusti cijena. Ima i te kakvog prostora da se spuste cijene, ali građevinari drže cijene. To je njihov kapital i sada im pomažemo da lakše dođu do njega ne na način da spuste cijene i prodaju stanove, nego da cijene ostaju iste ili čak da se povećaju. Znači, dvije su skupine kojima se ovdje direktno pomaže. Jedno su banke, drugo su građevinari. I naravno, rekao sam Vlada da se skrene pozornost sa onih tema koje su najbitnije u ovom trenutku u Hrvatskoj a to je recesija, zapošljavanje i kriza kojoj ova Vlada ne nudi nikakvu perspektivu i ne nudi barem nešto da hrvatskim građanima da sigurnost da će biti bolje narednih godina. Ja se pitam, ako pomažemo mladim ljudima na ovaj način da kupe svoj prvi stan, da im on bude isplativiji, da bude jeftiniji zbog čega ne pomognemo onim ljudima do 30 godina starosti koji nemaju zaposlenje i kojih je najveći postotak na hrvatskoj burzi rada. Čak 103000 ljudi mlađih od 30 godina u najvećem naponu snage školovanih sjedi bez posla doma, ali tu mjera nema. Tu smo skinuli mjeru s faksa na posao. Postoje mjere vrijede za zaposlenje prvi puta čovjeka u životu, ali za mlade ljude su se mjere zadnjih godina reducirale. I to smo skinuli, ali evo sada pomažemo sada pomažemo građevinarima da prodaju svoj ja bih rekao kapital koji će onda doći njima u profit, a od toga hrvatski građani neće imati ništa. Znači, 103000 ljudi mlađih od 30 godina je u ovom trenutku na burzi. 317000 ljudi je nezaposleno. Mi tu ništa ne radimo, ali radimo onima koji su dovoljno bogati da drže neprodane stanove, da im pomognemo da dođu do svoga kapitala. A šta možemo napraviti? A šta možemo napraviti gospodo da se taj kapital obrne, da se ti stanovi pojeftine, cijena kvadrata itd. Pa evo jedan jednostavan prijedlog. Dajte oporezujte imovinu koja stoji tako. netko tko dvije, tri godine namjerno drži cijenu stana visoko i nema potrebe prodavati oporezujte taj stan, pa će čovjek biti prisiljen smanjiti cijenu na 1300, 1200 ili 1100 eura. Neće držati cijenu stana na 1600 ili 2000 eura ako ga to bude koštalo 100 eura godišnje po kvadratu. To možete napraviti i tu bi došlo do sniženja cijene kvadratnog metra stana da se to napravi. Druga stvar. Garantirajte ljudima koji su bez posla da godinu dana neće morati otplaćivati kredit stambeni ili da će država preuzeti obavezu ovo što predlažu agencije za prodaju nekretnina. I osigurajte na neki način hrvatske građane od toga da u ovim nesigurnim vremenima ukoliko ostanu bez posla imaju barem godinu dana garanciju da će netko stati iza njih. To možete napraviti i tu će biti respons tržišta, odnosno građana koji će biti hrabriji i ulaziti u takvu kupnju i na neki način od kredita da kupe stan. Ili treći. Donesite zakon u kojem bi se sa bankama, koje bi banke bile u obavezi šta je SDP predlagao ukoliko netko ostane bez posla u toj godini da mu se godinu dana obustavlja otplata stambenog kredita. Možemo i to napraviti. Znači, te tri stvari koje su direktno usmjerene prema građanima nećete predložiti, ali predlažete ono što će pomoći građevinarima da dođu do svojeg novca koji očito im ne treba baš toliko puno kada ne smanjuju cijenu kvadrata. Ne bi cijena kvadrata bila prosječno 1679 eura u Hrvatskoj, 2 i pol tisuće recimo u Splitu ili 2000 u Zagrebu da ti ljudi trebaju gotovinu, da trebaju na neki način novac da bi pokrili svoje rashode. Oni drže namjerno cijene kvadrata i ne žele ih spustiti. I mi ovim zakonom idemo za tim da im se to u budućnosti još više isplati i da drže cijene kvadrata stana više. Na kraju država kada pogledate ovaj zakon de facto ništa i ne pomaže. Ona kaže sto milijuna kuna treba osigurati, a državni proračun će od PDV-a osigurati 113 milijuna kuna. Znači, još više će država dobiti od te neprodane imovine nego šta će pomoći hrvatskim građanima. Znači, opet se radi o jednom spinu gdje jednostavno država ničim niti jednom kunom ne pomaže hrvatskim građanima, nego pomaže sebi da skrene kažem teme koje su danas bitne, da skrene pozornost sa bitnih tema i pomaže građevinarima da lakše dođu do svog novca, znači ne pomaže građanima apsolutno ništa. I sada ću vam još jednu stvar reći. Kaže se u uvodu zakona da je 2 stanova u ovom trenutku ili u tom trenutku bilo neprodanih na tržištu, kvadraturi …/Govornik se ne razumije./… tisuće kvadratnih metara. E sad vi meni recite kada gospođo ministrice brinemo o tim ljudima. Zbog čega ne brinemo, ja sam izvadio očevidnik nekretnina sa Hrvatske gospodarske komore, u ovom trenutku je 684 ovrhe nad nekretninama hrvatskih građana. Znači nama su poduzetnici bitniji, odnosno …/Govornik se ne razumije./… ljudi u ovom trenutku koji su na ovrhama, koji ne mogu otplaćivati svoje kredite i koji će sutra izgubiti svoje nekretnine, ili u jednoj godini čak 7 tisuća njih. Ti su nam nebitni, ali bitni su nam ovi koji imaju milijarde i koji milijarde kuna neprodanog kapitala drže, a neće spustiti cijenu. I tako se ova Vlada ponaša prema svojim građanima, i tako ova Vlada pokazuje prema kome na neki način iskazuje želju da ga zaštiti, a sa druge strane hrvatske građane stavlja na stranu. 7 tisuća ljudi je ove godine ovršeno, ostali su bez nekretnina, ali o njima niti riječi. Ali zato o poduzetnicima, o građevinarima koji drže neprodane stanove, e njima ćemo pomoći da lakše dođu do svog novca. Naravno da ne možemo podržati takav način i takvu politiku koju proklamira ova HDZ-ova Vlada. Hvala Imamo nekoliko ispravaka, nekoliko replika. Idemo najprije s ispravcima. Uvaženi kolega Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa netočno je kolega da se ovim zakonom ne pomaže građanima. Upravo se građanima pomaže s ovim zakonom, jer oni mogu biti korisnici tog zajma. Samo građani koji žele kupiti stan prvi put ili stan veći od svoga. Dakle samo njima se pomaže, indirektno naravno da se pomaže građevinskom sektoru, naravno da se pomaže onim 150 tisuća zaposlenika u građevinarstvu, njima se pomaže da opstanu, da zadrže svoja radna mjesta. O čemu vi govorite? O čemu vi govorite? Kupit će oni koji su zaposleni, koji mogu otplaćivati. Kupit će oni koji će računati da će imati poček do 20 godina, da će Dakle mogući poček. Dakle isključivo građani. Tko može dignuti ovaj zajam? Samo građani koji žele kupiti stan, i to po uvjetima koji su ovdje napisani. I druga stvar, nije točno da se cijene stanova dižu. Cijene stanova možete pročitati u medijima padaju. Cijene stanova padaju. Pročitajte to u medijima. Možete vidjeti, izlistati svakodnevno. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala kolega Matušić. Dakle se prijavio za ispravak navoda uvaženi kolega Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Pa kolega Maras, ne znam zašto toliko žuči i toliko netočnosti ste u svojoj raspravi rekli, jer ja bih se kladio da će SDP podržati ovaj zakon, tako da nema potrebe da budete toliko žučljivi. To je prvo. Drugo, gledajte netočna je teza da se samo pomaže građevinskom sektoru. Rekao vam je eto i kolega Matušić, pa zašto vi toliko omalovažavate ili ignorirate 150 tisuća ljudi koji svoju egzistenciju ostvaruju u tom sektoru? Pa i oni trebaju živjeti ili mislite da njih ne treba, da ih trebamo 150 tisuća ljudi jednostavno staviti gole i bose. Drugo, teza oko poskupljenja stana. Gledajte ja vjerujem da možda čitate "Večernji list". Tamo vam izlazi one nekretnine prilog na sredini. I ako pogledate u zadnje vrijeme onda ćete i mogli ste primijetiti da cijene stana u tom izvješću kontinuirano padaju. Znači netočna je vaša tvrdnja da rastu. I sljedeće, ja mislim da je ovo bolje da ne prokomentiram što mislim o tome što ste rekli da građani ne planiraju svoju perspektivu u Hrvatskoj. Ma čujte, ja ne znam možda je to vi u SDP-u ste napravili istraživanje pa neki ali ja mislim da građani itekako Hrvatske koji ovdje žive nemaju drugu domovinu itekako planiraju svoju budućnost u ovoj zemlji, bez obzira koliko bila teška sadašnjost. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Za ispravak navoda se prijavio uvaženi kolega Stjepan Milinković. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Maras je netočno naveo da ova mjera neće pomoći građanima, što je apsolutno netočno. Mladim ljudima kad kupuju stan i kad kreću u takav jedan zahvat, svaki kotačić može zasigurno vrlo dobro pomoći, znači od povoljnijih kreditnih uvjeta, od povoljnijih kamata i pologa itd., svaki momenat može, ali me više žalosti u ovom dijelu što ste se na neki način obrušili na građevinare. Pa predlagatelj ne spori ovdje da naravno građevinari trebaju omogućiti sa ovim sredstvima započeti novi ciklus i sačuvati radna mjesta za koja se vi tako sa punim ustima zalažete. Svako radno mjesto je dragocjeno i zasigurno ako i ovim zahvatom se i bilo koje radno mjesto sačuva to treba pozdraviti. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Ispravak navoda, Željko Turk. Izvolite kolega Turk. Hvala gospodine predsjedavajući. Pa ispravit ću dva kriva navoda uvaženog kolege gospodina Marasa, a) građevinari ne trebaju novce i b) država ništa ne pomaže ovim zajmom, jer u kontra stavki dobila je nakon toga neke nove novce. Pa konkretno, svakako to je zapravo uvreda za 150 hiljada građevinara da građevinari ne trebaju novce. Činjenica je da svi ti ljudi negdje rade, ali istovremeno su ti naši građevinari i naši građani i zato bih molio kolega Maras, kad razgovaramo o njima da onda imamo u vidu i tu činjenicu, a kada govorimo o tome da država ništa ne pomaže jer se očekuje razumije./… efekte i neki novi PDV, ja komentiram svakako i kažem država pomaže, ali Bogu hvala da i predlaže mjere koje u svojoj konačnici dadu i kontra efekte o nekim novim prihodima u gradskom proračunu, u Hvala. I ispravak navoda, kolega Markovinović. kolege Marasa cijene nisu pale. Pa kolega Maras možda tu u centru Zagreba, možda na sjevernom dijelu, ali evo 15-ak kilometara istočno imate stanova koliko god hoćete po tisuću eura po kvadratu. Dođite tamo, dođite investitorima još će spuštati cijene. Prema tome to nije točno dakle da cijene drže. Ne drže. Kupuju namještaj, iznajmljuju i slično. Drugo, nije, sigurno nije spin da se pomaže građanima, a zapravo pomaže investitorima. Po mom mišljenju spin je onda kad obećavate kupcima da ćete umjesto njih otplaćivati kredite, što sigurno ne radi nitko u svijetu. Hvala lijepo. Imamo tri prijave za repliku. Uvaženi kolega Jerko Rošin. Izvolite kolega Rošin. **Rošin, Jerko (HDZ)** Hvala Kolegi Marasu bi replicirao, a ne ispravak navoda, nego rađe da razgovaramo i da se sporimo u pogledu teza koje on ili ja iznosimo, zato što kolega Maras za razliku od kolege Kajina iznose točne brojke, egzaktne i tim brojkama se može vjerovati, iz njih se mogu izvlačiti jedni ili drugi zaključci, ali u svakom slučaju temelj za zaključivanje postoji.

I to je zapravo moje sporenje sa vašim izlaganjem. Jer ja bih ostao u segmentu prijedloga zakona i onoga što zakon tretira, na što se referira, što želi riješiti, a ne o tezama koje apsolutno stoje, ali nisu predmet ovog zakona. Pitanje broja nezaposlenih itd., što možemo komentirati koliko ovo doprinosi ili ne. Ali onaj okvir o kojem govorite i koji je ključan bio za moju repliku to je pitanje tržišta. sigurno je da tržište funkcionira onako kako može funkcionirati, da te cijene su onakve kakve se mogu postići. Međutim, ovdje je zakonodavac uzeo konkretan segment toga tržišta i pomaže samo konkretno segmentu tržišta, cijene od 1000 do 1600 eura i o drugome ne razgovaramo. Dakle, ako znamo da na tržištu postoje cijene od 2000 eura do 3200, 3500 ili 5000 eura onda je Vlada smatrala, a mislim da je normalno da je Vlada u svom interesu skreće pozornost na teme koje dobro zvuče u javnosti, a ne drugo. Kao što je i legitimno od oporbe da se tome protivi, Vlada je upravo kazala da jedan određeni segment tog tržišta, jedan određeni segment cijena koje se mogu dosegnuti, a s time se referira i na one koji bi to eventualno kupiti upravo stimulira. Dakle, ne radi se o jednoj općoj pojavi, ne radi se o pojavi stimuliranja bilo koje cijene nego samo cijene koja je limitirana do 1600. I moram istaknut pri ovome isto tako konkretnu brojku kao i vi na 1600 stimulacija je 6%, a na 1000 je stimulacija 30%. Možda to u brojkama od 100 do 300 nije toliko evidentno, ali je u postocima itekako izraženo. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala kolega Rošin. Vi ste u pravu, mislim postoji razlika između stimulacije na 1600 i 1000 eura. Ono što sam ja u svojoj raspravi htio reći i za čime su neke kolege možda krivo shvatili. Nisam ja rekao da ovih 150 tisuća ljudi ne treba novac. Očito njihovi gazde ne trebaju novac. Jer dajte mi objasnite kako je moguće ako je prosječna cijena stana 1679 eura, ako se zna da se može korektno graditi pa u POS-u se gradi 800, 900, 1000 eura, znači postoji 600 eura razlike, naravno neovisno o cijeni zemljišta jer nigdje nije cijena kvadrata zemlje tolika da baš može opteretiti tih 600 eura. Zašto se ne spuštaju cijene? Broj 1, zbog toga što ovi koji su investirali u te nekretnine to je njihova zarada i sada im pomažemo da lakše dođu do te zarade. Nisu tu u pitanju 150 tisuća ljudi koji su zaposleni u sektoru, niti će njih dohvatiti. Jer ovih Jer ovih 2 i nešto tisuće stanova nije sigurno izgradilo 150 tisuća ljudi nego ih je možda izgradilo tisuću. Znači, nemojmo pričati o cijeloj industriji i 150 tisuća ljudi, a pokrivamo tržište koje je možda 0,5% te te industrije. Mislim to su zamjene teza i skretanje pozornosti sa problema. 150 tisuća ljudi sigurno nema nikakve koristi od ovog zakona u građevinarstvu. Možda ima 1000 ljudi, ali sigurno 150 vlasnika ili 250 investitora ima ima korist i ima najveću korist. I to je poanta moje rasprave, i to je poanta ovoga što sam htio reći. Nikakvih 150 tisuća ljudi iz građevine. Dragutin Bodakoš, kolega uvaženi zastupnik. Izvolite. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo ministrice. Pa kolega Maras želio bi vam replicirati u ovome dijelu kad ste rekli da građevinari i banke da se njima prvenstveno pomaže. Pa mislim da u cijeloj ovoj raspravi i ispravcima koji idu prema vama upravo se i potvrđuje jedna stvar, a da se najmanje pomaže u ovom slučaju građanima. Zašto se najmanje pomaže građanima? Pa upravo zbog toga što i kad vidite čl. 7. gdje gdje se govori, a ne navode se kriteriji veličine stana kod prodaje postojećeg stana radi kupovine većega za potrebe stanovanja. Što to znači? To znači da nije bitan tu pojedinac, nije bitan neki socijalni slučaj. Jer vi možete i stan od 100 kvadrata prodati da ste samac i da kažete ja imam potrebu da živim u stanu od 120 kvadrata. Prema tome, mislim da ovo što je u ime kluba i gospodin Vidović govorio, pitanje kriterija i pitanje da ne kažem površnosti ovoga zakona ide prema jednome, a to je da se pomogne kome? Pomogne onima koji su izgradili te stanove, a danas ih ne mogu prodati. A zašto ih ne mogu prodati? Zato što je stanje ljudi kupovne moći takovo i tko će najviše kroz ovakav dio moći da dođe do sredstava? Moći će evo i takovi koji će stan od 100 kvadrata, a to im je prvi stan, prodati za taj stan, a kupiti stan od 120 kvadrata. Prema Prema tome, definiranje kako i na koji će način se referirati, da li na kvadraturu, da li pri određenim poreznim olakšicama ili ono što je najbitnije prema broju članova

muku muče sa svojim plaćama. To će biti građani koji imaju novca, koji nisu u riziku da će ostati bez posla, koji ne rade, koji rade, a primaju plaće. Mi imamo 50 tisuća hrvatskih građana koji rade, a ne primaju plaće i koji na neki način nisu možda čak ni sada u potrebi da im se na ovaj način pomaže. To će biti jedan dio građana koji će i ovako i onako ići u kupnju stana, a država će im na ovaj način posuditi novac na 20 godina. Znači, opet ne idemo za onim građanima kojima je zbilja potrebna pomoć. Ali ono što sam htio reći, ako želimo pomoći mladim ljudima pomognimo mladim ljudima da im nađemo posao. Pa ne treba mladom čovjeku u Hrvatskoj dati jeftiniji stan ako nema posla da bi taj stan kupio ili ga otplaćivao. I tu je izvrnuta čitava teza, odnosno čitav slijed događaja. Pa valjda čovjeku treba dati sredstva, treba imati novaca za potrošnju da bi se nešto kupovalo. A ne s druge strane da potičemo potrošnju kroz to da bude jeftinija cijena,a nema tko kupovati. Ovdje se pomaže samo poduzetnicima. Opet kažem ne građevinarima, hrvatskim radnicima jer oni od toga neće imati previše. Dao Bog da smo im pomagali više svih ovih godina pa da recimo na cestogradnji nismo uvozili toliko stvari iz uvoza iz uvoza željeza itd., možda ne bi imali štrajkove u "Željezari Split", štrajkanja glađu. Nismo mi pomagali građevinarima, mi pomažemo samo poduzetnicima da lakše dođu do svoga novca. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo, imamo još posljednju repliku, uvaženi kolega Stazić izvolite. kolega Maras znate li koji će biti efekti? Kao i od svih dosadašnjih poteza Vlade. Ova Vlada je donijela odluku da se mora smanjiti masa plaće u javnim poduzećima. Od njih 22 u 16 je povećana masa za plaće. I sada su se tu zapeli su HDZ-ovi zastupnici da nas uvjere kako će građani imati koristi od ovog Zakona, ja vas uvjeravam da neće. DA je Vladi uistinu stalo do građana pa onda bi ona davala posudbu građanima kada kupuju bilo koju nekretninu, ne novu, pa stare nekretnine, stari stanovi su jeftiniji, između ostaloga su jeftiniji zbog toga što na njih ne treba platiti PDV. Pa bi država rekla, dobro građani Vlada bi rekla, osiromašili smo vas, upropastili smo vas, uništili smo vam egzistenciju ali evo pomoći ćemo vam malo ako hoćete kupiti stan, evo posuditi ćemo vam novac, ali možete kupiti najjeftiniji pa kupite i stari stan ako ga nađete. Ali nije Vladi do građana, što je vama, kakvi građani, SDP je davao prijedlog da se uvede moratorij na otplatu stambenih kredita za one koji su ostali bez posla, zbog djelatnosti ove Vlade, zbog nesposobnosti ove Vlade ljudi ostaju bez posla. SDP predlaže ajmo pomozimo tim ljudima nisu oni krivi što je ta Vlada nesposobna, ja se utoliko, oni koji su glasali za nju, pogriješili su šta neće više možda. I, nemojte mi hvala, kada počne žmigati onda mi recite hvala. I sada kada je SDP predlagao moratorij Vlada je to odbila, kakvi građani, kao da je Vladi do građana, šta je vama. Kolega Stazić da je Vladi stalo do građana onda bi se pobrinula, vi ste rekli da se da moratorij na otplatu kredita, ja ovdje postavljam pitanje ministrici Matulović-Dropulić zbog čega nema niti jedne mjere prema u ovom trenutku 684 ovrha u ovom trenutku koje se vode kod hrvatskih sudova za nekretnine hrvatskih građana koje ne mogu otplaćivati zbog toga jer su ostali bez posla, zbog toga što nemaju sredstava za to, zbog toga što je kriza u Hrvatskoj, tu nema nikakve mjere. Ali 2300 stanova tajkuna građevinskih ćemo rješavati. Tu nema nikakvih problema, njima ćemo pomoći, ali 684 hrvatske obitelji u ovom trenutku ostaju bez svojeg stana, kuće ili neke druge nekretnine, tijekom godine čak 7 tisuća njih. Evo oko tih stvari nema niti jedne riječi, nema niti jednog slova i nema slova rekao sam ponovno, prema hrvatskim građanima kojih je u ovom trenutku 317 tisuća nezaposlenih na burzi rada. Prema njima ništa, ali prema ovih 20 ili 50 građevinskih poduzetnika sve. Hvala lijepo. Ministrica Matulović Dropulić u ime predlagatelja. **Matulović-Dropulić, Marina (HDZ)** Pa eto ja stvarno ne znam što trebamo sve govoriti da ne govorimo cijelo vrijeme o nekakvim tajkunima a ne o ljudima koji za njih rade. To je nešto nezamislivo postoje male firme koje imaju 5 ljudi, koje imaju 20 ljudi, koje imaju 100 ljudi zaposlenih prema tome, mi govorimo isključivo o tome da bi ti ljudi trebali nastaviti sa poslom. Ali što se tiče ovih ovrha jeste li vi provjerili koliko je ovrha za što. za što. Da li se radi samo o nekretninama, radi li se o automobilima, radi li se o tko zna drugim stvarima. Prema tome, to je jedan puno ozbiljniji problem u koji treba suštinski ući, znači mi idemo mjeru po mjeru. Nitko ne kaže da takva jedna mjera neće doći na red, ali ako ide mjera po mjera moramo probati napraviti sve da u svakom segmentu vidimo što ćemo napraviti. A to što vi mislite da je ova Vlada nesposobna, to si vi samo možete misliti. Ova Vlada zna što radi, i svi ministri ovdje znadu što rade, naravno da vi to ne mislite tako a mi i naši ljudi sigurno to tako misle. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Ispravit ću navod gospođe ministrice da se ovim Zakonom omogućava da ljudi ostanu zaposleni pogotovo 150 tisuća radnika u građevinskoj industriji. Gospođo ministrice u prijedlogu Zakona u ocjeni stanja piše 2315 stanova, pa nije moguće da je 2315 stanova izgradilo 150 tisuća zaposlenih, pa tako pa tako piše i vi to govorite i ja vam govorim da to nije istina, da se ovdje favorizira samo poduzetnike građevinske, tajkune koji će zbog toga imati koristi nikakve zaposlene u građevinskoj industriji. Idemo dalje sa raspravom. Prijavila se kolegica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević

takve situacije da je Hrvatska naprosto postala zemlja apsurda, zemlja u kojoj ljudi rade a ne dobivaju plaću. Po državnim tvrtkama ne rade naravno miljenici, a dobivaju plaću. Zemlja u kojoj Vlada nije odgovorna ni za što, a zaslužna je za sve, pa zato što je jutros zasjalo sunce. Naime, toj Naime, toj količini mnogobrojnih apsurda evo i ovaj ne Prijedlog zakona, nego sama činjenica, a želi se sada produbiti još takva apsurdna situacija da je u Hrvatskoj takva situacija da ne samo mlade obitelji nego ljudi već u zrelim, gotovo u prezrelim godinama koji imaju već i unuke žive u podstanarstvu i da je problem stana nasušno pitanje, što bi Dostojevski rekao, pitanje rješavanje stana pitanje je psihologije čovjeka, čovjek bez stana čovjek je bez psihologije. Vi to dobro znate, znam ja vaše znanje. Ali naime, apsurd je u tome da stanova ima, da su izgrađeni, preko 2000 stoji zaključanih stanova neprodanih, a i oni koji su prodani nema nikakvog utroška, nema nikakve energije, ne stanuju u njima obitelji. I evo čuli smo kolege iz HDZ-a govore, da istina je da su stanovi skupi. Jer situacija je takva odnosno zašto je tomu tako, jer su stanovi kvadrat metra stambenog stana je veći nego na Manhattanu, o čemu mi to pričamo. U Zadru ima zgrada koje 9 godina, odnosno sa 9 stanova koje nisu prodane već dvije godine, pa jeste se vi u Vladi zapitali od čega te tvrtke žive kada ne prodaju i ne rade. Jel vas treba izvijestiti Američki State Department, jel vas treba izvijestiti Europska komisija i njihov specijalizirani odjel Monewola koji se bavi pranjem novca i koji govori da je Hrvatska obična praonica novca i da perači novca dakle oni koji su stekli nezakonito sredstva nitko ih zato nije pitao. Nitko ih nije pitao kako su '97. stekli ogromnu imovinu. I što oni rade? Ulažu u nekretnine, ulažu u izgradnju. Građevinska operativa za njih je vrlo primamljiva. I trebalo bi tu taj kukolj koji se uveo u taj častan posao, jer naravno da je stanogradnja jedan najveći poticatelj gospodarskog rasta, jer od toga zaista imaju svi koristi, ali kada je napravljena zdravim nogama. Ali tu u takvoj jednoj kombinaciji kada su se nama takvi, takve strukture koje ne dira. To su neoptuženi i optuženici koji su ugledni građani. I o tome treba voditi računa. I zato je posljedica takva kakva je. Svugdje stanovi u recesiji, pada im cijena, kod nas tek neznatno. I neće da spuste cijenu i mogu opstati i nitko ih nizašto ne pita. Nitko ih nije pitao odakle im ta sredstva koja su uložili u građevinsku operativu. Nitko ih živ zato nije pitao. I sada molim vas vi biste svima njima ne odvajajući bolesne od zdravih pomagali. I imate prijedlog Zakona o poticanju prodaje stanova. Dakle, govorite da ćete upravo poticati prodaju stanova. U obrazloženju ogovorite da će to imati koristi i naši građani. Uvalit ćete ih u nove nevolje i oni koji vam povjeruju, pa se cijela obitelj zaduži da bi mogli iskoristiti i taj jedan mali popust. S kamatom na 20 godina od 2%, ali to je kamata na čitav iznos, to je interkalarna kamate. To je skupa kamata. I takve ljude ćete dovesti sada već u postojeću vojsku ljudi koji su kupili stanove, koji su se zadužili, računali ste na kakvu takvu stabilnost koju ste im vi i ova Vlada obećala, a sada kažete, mi nismo za ništa krivi. Ostajete bez posla. Pa kakve veze, kakav je užas nametnuti porez bankama na neosnovano povećanje kamata, jer one love u mutnom. Austrija to rješava, vi ne. Za vas je to veliki užas. Ali vam je isto tako velika gnjavaža zaštiti radnika koji radi a ne dobiva plaću, koji njegovi stanovi, pa čak očevina i djedovina odlazi na bubanj. To ste glatko odbili takve prijedloge, pa onda kako vjerovati i tko vama vjeruje u obećanjima kada obećanja ispunjavate novim obećanjima. Pa vaša obećanja zaista sliče kao oni izlizani natpisi na starim kuhinjskim krpama. Pa tko više pametan u to vjeruje i može vjerovati. Jer kada HDZ spašava, kada HDZ obećava ponovno, onda zaista čovjeka prođe volja da bude spašen. Jer vidite kako izgleda taj vaš saps. pomagati ovima koji neće da snižavaju cijenu kvadrata, koji upravo na način kako su izgrađeni neki objekti a da je sve na zdravim nogama, oni bi naravno odgovarali na ponudu i potražnju. Bili bi jedna sidrišta. A mi toga nemamo. Na kraju krajeva mi nemamo jednu stambenu nacionalnu strategiju, gdje bi se gradili i vidjeti ono što je iz POS-ovih stanova bilo dobro i takve stanogradnje poticati dalje. Gdje su najamni stanovi, socijalni stanovi? stanovi? Ista politička garnitura je na vlasti i u Zadru. Tamo vidite. I kako onda vjerovati kada je tamo povećao se komunalni doprinos za 2,5%, a vi kažete da želite potaknuti građevinsku operativu. A tamo komunalni doprinos je povećan za 2,5 puta. Zašto? Pa svakom je jasno zašto. Da se neprodani oni skupi stanovi prodaju, jer se slabo prodaju. Najprije se otezalo s građevinskim dozvolama, pa kada je i taj marifetluk već došao da kraja i izlizao se, sada se komunalni doprinos povećao za 2,5%. Tamo se ne rade socijalni stanovi za koje postoje sredstva, za koje je zakon rekao da se moraju utrošiti. Pa tu nešto ne valja, pa ne možete se praviti da Vlada nije odgovorna za to. Stanje je, mi se se proglašavamo neovisnim od takve situacije. Vi ste u teškom sukobu sa činjenicama. I svu svoju snagu potrošili ste u borbi za boljim izgledom. Kada vas se kritizira i kada se predlažu, dakle ja se isto slažem s tim, pa nemojte. Ponašajmo se kao odgovorna oporba. Kada nešto predlažemo, odbijate, kada kritiziramo zbog toga postojeće je stanje koje je teško time se još više produbljuje. Vi kažete, što ste vi radili ... i to je jedini odgovor. Pa ova Vlada treba voziti kroz retrovizor, pogledom u nazad. Ljudi koji su vam vjerovali tražili su da budete reflektor. Odgovorna vlas gleda unaprijed. Vi se stalno okrećete iza i na taj način eliminirate svoje kritičare. Naime, cijena kvadratnog metra u svakoj normalnoj zemlji ne može biti veća od prosječne plaće. Na kraju krajeva sasvim je jasno da se u Hrvatskoj taj građevinski lobi koji vi pomažete, povezao sa bankama. Banke love u mutnom, bankama ste omogućili, ovo što su kolege govorile, fiducij. Dakle, da ne idu uopće u ovrhu, da automatski za neisplaćenu jednu ili dvije rate ostanu bez ikakve nekretnine. Pa gdje je tu socijalnost? Pa kakav to oni imaju poseban status? Svaki vjerovnik mora mukotrpno ići u ovršni postupak. Ali banke imaju fiducij, za njih ovršni postupak ne postoji. Kako u Austriji mogu postaviti i sada kredit, odnosno povećani porez i to odnosno poseban porez na dobit bankama. Isto tako i u Italiji, porez na ekstraprofit vama je začuđujući. To su prave mjere. Vi morate biti zabrinuti za onim ljudima koji će danas ostati bez svoga stana, koji su u strahu hoće li sutra moći otplatiti kredite. I moratorij ste odbili odbili na otplatu tih kredita, odbili ste neosnovane kamate, odnosno naš zakonski prijedlog na povećani porez, na neosnovano podizanje kamata na stambene kredite. I sada bi se ova mjera trebala činiti kao spasonosna. Dakle, Hrvatskoj zaista treba jedna nacionalna stambena politika, politika, strategija u kojoj bi onda i jedinice lokalne samouprave mogle naći i svoj poticaj da se grade socijalni stanovi, da se grade POS-ovi stanovi i oni bi zaista određivali pravu cijenu stana a ne ovu napuhnutu koja je do sada, koja se neće s ovim zakonom ispuhati, nego dapače. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Krećemo najprije najprije s ispravcima navoda. Uvaženi kolega Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa nije Vlada u sukobu sa činjenicama. Kolegice, vi ste u sukobu sa činjenicama. Vi ne želite priznati činjenicu da se ovim zakonom pogoduje građanima Hrvatske koji žele kupiti prvi put stan i koji žele kupiti veći stan nego što ga sada imaju i ne želite priznati činjenicu da se pogoduje zaposlenicima građevinskih tvrtki. Dakle, vi ste u sukobu sa činjenicama. I druga stvar, netočno je da je Europska komisija rekla da je Hrvatska praonica novca, to nikad Europska nije rekla, to je neistina koju ste vi danas iznijeli. Nemojte crniti vlastitu zemlju za ono za što stvarno nije istina.

U ovom drugom dijelu kolega Matušić je povrijedio Poslovnik odredbu članka 209. jer je moj točni navod koji možete naći na internetu koji je objavljen, to je specijalizirana ustanova Europske komisije izvješće Maneyvala koje je podastrto i pol godine gdje točno stoji navod da je Hrvatska postala praonica novca. Molim vas, pogledajte izvješća koja su javno objavljena i koja se dan danas mogu naći na internetu.

potpredsjedniče, povrijeđen je članak također 209. jer kolegice to nije istina, Europska komisija u svom izvješću o napretku Hrvatske nikad nije rekla da je Hrvatska praonica novca. Nemojte obmanjivati javnost zbog vaših SDP-ovskih interesa. I nemojte ocrnjivati zemlju. **Friščić, Josip (HSS)** Ostavimo monexvale i sve ostale volove. I idemo mi dalje sa ispravkom navoda Boris Kunst. Pa evo obzirom da kolegica Antičević uvijek ima ovako simpatičnu oporbenu retoriku, ali sad je izrekla jedan niz netočnosti, pa ja ću samo se na jednu osvrnuti, to je da će Vlada uvaliti u nevolju građane kroz ovaj prijedlog zakona. Kolegice Antičević, pitajte vi one građane, one mlade ljude koji će kupovati stanove da li će ih stvarno Vlada uvaliti u nevolju ako im daje zajam sa počekom od 20 godina, ako ne moraju davati polog za kupnju stana, ako im daju zajam od 100 do 300 eura po kvadratnom metru stana itd. Pa pitajte i one radnike da ne kažemo o zaposlenima u građevinskoj industriji, pitajte one radnike negdje cirka 6,5 tisuća radnika koji ne primaju plaću zbog toga što nažalost nisu se uspjeli prodati ti stanovi i ne mogu im se isplatiti njihove plaće, da li i oni smatraju da Vlada da Vlada ih stavlja u nevolju ovim prijedlogom zakona. Zatim, znate kad stalno spominjete zašto se vraćamo unatrag. Znate, onaj tko se srami svoje prošlosti taj nema budućnosti.

neistinu u svojoj raspravi da su stanovi preskupi i da ih nitko ne može kupiti i usporedbu dala da su u nekim drugim zemljama iste cijene kao i u Hrvatskoj. Ja ću vama približiti sliku što je točno da u gradu Zagrebu imate stanova ako niste znali po tisuću 100 eura u Sesvetama a ima ih 6 tisuća. Ti stanovi su napravljeni na prijedlog vašeg kandidata kojega ste četiri puta kandidirali za gradonačelnika gospodina Bandića i Zagrebačkog holdinga. Oni su toliko nekvalitetno napravljeni da nitko neće ni dućan otvoriti u tim stanovima. Kolegice Antičević, a što se tiče što ste vi neke usporedbe davali sa istrošenom vaša stranka dokazuje i pokazuje da je istrošena krpa popucana na više šavova. **Friščić, Josip (HSS)** Ispravak navoda kolega Stjepan Milinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Kunst je djelom ispravio netočan navod kolegice Antičević-Marinović da ovaj zakon neće pomoći građanima nego će ih uvaliti u nove u nove nevolje. Apsolutno netočno. Pa ja vas pitam draga kolegice da li je uvaljivanje u nevolje olakšavanje kreditnih uvjeta, niža kamata, poček i slično. Ali isto tako pitam da li je uvaljivanje u nevolje i sačuvanje radnog mjesta i onoga armirača, vodoinstalatera, tesara ili bilo kojeg građanina. Po meni je nevolja zalagati se za radna mjesta o kojima čujemo sa vaše strane a istovremeno biti protiv toga. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Prelazimo na replike. Najprije kolega Jurjević. Izvolite. Kad vi date neku beneficiju nekome da može povoljno kupiti stan a on nema posla onda mu niste dali ništa. 37% radno sposobnost stanovništva Hrvatske ne radi. To je najveći problem i tu je u pravu kolegica Antičević. A uostalom, te ankete su neke bile pa ste mogli čuti ljude šta kažu. Nemojte nam ništa davati, dajte nam posao pa ćemo mi dignuti kredite i kupovati stanove. Vidite, to je ono ja dolazim iz Splita. U Splitu je 15 tisuća ljudi na rubu da ostane bez posla. Već sada u Splitu ne radi 40 tisuća ljudi. To je 12% nezaposlenih cjelokupne Hrvatske. Što sada znači kad vi toj masi nezaposlenih i ovih koji su pred vratima nezaposlenosti a to bi zajedno bilo negdje oko 55 tisuća ljudi kažete mi ćemo vam dati beneficije da kupujete stanove, helikoptere ili nije bitno odijelo. nije bitno odijelo. Ja vas samo pitam da li smo uopće shvatili gdje je problem. Problem je na drugom mjestu, da tako kažem nema nitko ništa protiv toga da olakšate nekome da dođe do nečega ali ako on kreće od ništa niste mu, onda ga zezate. Ova Vlada Ova Vlada treba riješiti problem nezaposlenosti, onda će ljudi sami moći rješavati. Dakle, ne dajte nam ništa, dajte nam posao. To je ono ka u Dalmaciji vam ovaj uzmu 100 pa vrate 20 pa kažu da su vam nešto dali. Nemojte nam ništa uzimat, samo nam ne pomagajte, al nam ne uzimajte ništa. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa upravo to kolega što ste rekli, pa građani, pogotovo mali obrtnici kažu ne treba nam ništa ni vaše subvencije ni pomoći, samo nam nemojte oduzimati, ali kako bi onda ovi drugi, ova kasta privilegirana, ovi kapitalistički baruni imali. Ne može, pa jednostavno mi živimo kolega pod ovom vlašću u kapitalističkoj jednoumlju. Kapitalizam je ovdje gotovo …/Govornik i ova mjera nije ništa druga, koja je predstavljena kao mjera pomoći nego pomoć tima da se prodaju ti njihovi stanovi, da se prodaju ti njihovi stanovi koji oni kažu da su skupi jer da je velika otkupna cijena zemljišta. Vidi, otkupna cijena je velika. A kad neke jedinice lokalne samouprave prodaju onda je po 2 eura uz more se prodaje. I sve se to događa u Hrvatskoj i Vlada nizašto nije kriva. Mi nismo, to su jedinice neke lokalne samouprave. ovdje je taka cijena. Kažete u Splitu je takva situacija. Pa u Zadru stanovi koji su prodani zjape prazni, to je kao naselje duhova a ljudi su sa već poodraslom djecom podstanari. Socijalni stanovi se ne grade, državna revizija svake godine govore morate gradit socijalne stanove. Nijedan stan od 2002. socijalni nije napravljen i tamo se povisuje komunalni doprinos. Dok ista politička garnitura ovdje nam predstavlja na nivou države, tako lijepo želi potaknuti građevinsku industriju s druge strane u Zadru povisuje se komunalni doprinos. Možete zamisliti s kim je ta odluka sastavljana. Hvala. Najprije jedna obavijest. Sjednica Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj održat će se danas u 14 sati u dvorani "Janka Draškovića", II kat, 202, predsjednica odbora Dragica Zgrebec. I slijedi dalje replika uvaženog kolege Rošina. Izvolite, kolega Rošin. Hvala, slikovito pričala onda je spomenula tu kuhinjsku krpu i onu krpu poviše špatera što bi bilo pa jedan moj uvjetni refleks je …/Govornik se ne razumije./… do neke asocijacije "domaćice manje zbori da ti jelo ne zagori". Tako sam se sjetio toga. Ali u svakom slučaju sve ono što je kolegica Ingrid kazala vrijedno je jednog dobrog lipog karanja da se pokaramo oko toga, oko tih točaka, naravno Sabor nije prostor za karanje ako ćemo ručat skupa poslije dole u restoranu možemo o svemu porazgovorit. Ako je na dijeti još bolje jer u meni ima bračke krvi pa onda ću manje potrošit, a sa ženom ću riješit sam to šta sam sa Ingrid eventualno ručao. Međutim, i njena rasprava pokazuje sve ono što je dosad bilo, da se zapravo u ovoj sabornici sa oporbene strane ne želi puno razgovarat o ovome zakonu, o vrijednosti zakona, o nedostacima eventualnim zakona, o mogućim poboljšicama zakona nego upravo zato što ovaj zakon se dotakao jedne zanimljive teme koja rješava više problema istodobno, i kupovine i prodaje, baš kao jedan pozitivan primjer nečega onda se tu temu izbjegava i skreće pozornost na druge naravno relevantne teme. Ne kažem da teme zapošljavanja nisu važne, itekako su važne. Itekako je važno raspravljat o Strategiji rješenja stambenog problema u Hrvatskoj i inače i sam imam prijedloge o kojima ću u svojoj raspravi govorit, ali to ne znači Ingrid da neke stvari koje se rješavaju da se ne bi trebale riješit ako se mogu riješit pa makar to bila i vatrogasna mjera. Gdje god vidite vatru treba je ugasit ako je možete ugasit. Ostalo ću u svojoj raspravi. Hvala. **Friščić, Josip Ovo ponuda i koliki se trošak date tek kad vam odgovori kolegica, a ona se prijavila za odgovor na repliku. Izvolite. **Antičević ovim dijelom pogotovo što ste rekli da se malo raspravlja o samom zakonu, dakle govori se o općenitosti, o posljedicama i tako i tu ste u pravu jer ovaj zakon, da smo ga … /Govornica se ne razumije./… ali on nije, njega ne možete uopće analizirati jer on vrvi prije svega nomotehnički katastrofalno Tako da je zaista pravo umijeće pokazati takav stupanj neznanja iz izrade zakona u svega 25 članaka. Nepoznavanje paralelnog zakonodavstva pa se tako samo govori ako su u braku, ne spominje se i vanbračna zajednica. Pa se govori da mora ovaj koji prodaje stan, ako već ima manji stan, htio bi konkurirati za veći stan koji će mi država subvencionirati odnosno dati mogućnost kredita, govori kad prodaje stan, a ne kaže se da je prodao stan. Prema tome, nesluđene mogućnosti zlouporabe su ovdje. O tome su na Odboru za zakonodavstvo vanjski članovi i profesori prava imali začudno veliki broj primjedbi. Evo primjer članak 3. Na sva pitanja u vezi sa sklapanjem ugovora obvezno pravo ne poznaje pitanja oko sklapanja ugovora, postoje ugovori, ugovorne obveze, postoje ugovorni uglavci, dakle postoji jezik kojim se služi određena struka, a ovako je to napravljeno više-manje nestručno i onda ostavlja mogućnost raznih zlouporaba, da se ovim mjerama okoriste i oni koji bi se odlučili, koji nemaju namjeru nikakav stan prodati jer kaže koji prodaje. U konačnici ne mora, ponavljam, niti prodati stan. Govori se s pripadajućom kamatom, trebalo bi biti kamata jer se radi o kamatama u množini itd., itd. O ustavnom prijeporu također ovog zakona već je bilo riječi jer sigurno može izazvati traženje odgovora samog Ustavnog suda.

maloprije ste rekli da sumnjate zapravo u to da građani uopće vjeruju više obećanjima. Ja bih danas rekla da su građani zbunjeni, a zašto? Upravo zbog toga što je gospođa ministrica rekla da ovaj zakon pomaže onima koji nemaju kupovnu moć. Pitamo se u biti tko je ima. Ako ima sreću da radi onda se pitamo da li ima sreću da po ovakvim cijenama može doći do stana. Ako i to ima pitamo se da li ima sreće odnosno da li ima mogućnost prihvatiti ovakve ogromne ogromne kamate jer znajte podatak da je samo od kamata u prošloj godini dobit banaka bila preko 4, skoro 5 milijardi kuna. Pa pitamo se zapravo što u tom slučaju znači tih, ako napravimo kalkulaciju na 80 tisuća eura po cijeni 1300 eura kvadrat, što znači tih 11% povoljnije kamate. Hvala lijepo.

I zato postavljate i vi pitanje i prije moji kolege. Ali mi odgovor tu ne dobivamo osim politikanskih nekih odgovora. Zbog čega Vlada ako joj je zaista toliko stalo da ljudi dođu do stana? Pa ja čak vjerujem da onako imaginarno joj je to nešto i stalo samo mora zamiriti neke druge, pa onda to ostaje na nekakvoj retorici i nekakvim željama da se svidimo ljudima. Ali u stvarnom djelovanju tomu zaista nije tako. Jer zbog čega Vlada onda odbija naš zakonski prijedlog da se ljudi spase, da ostanu koji su već kupili stanove. To su isto novi stanovi, godinu, dvije godine, tri godine su u tom stanu. Sad će ostati bez stana. Ljudi ostaju bez posla. Zbog čega Vlada odbija naš prijedlog zakona? Pa neka smisli neki bolji ili ekstra profit bankama ili ih destimulirati na bilo koji način da povisuju kamate na stambene kredite. Ljudima koji u postojećoj situaciji teško se nose sa otplatom kredita, a a prijeti opasnost da ostaju i bez posla. Mnogi ostaju bez posla. To su teške ljudske drame. Tko o njima brine? Ni riječi. Jer to je nekakav zades. Za to Vlada nije odgovorna. Odgovorna što je zasjalo sunce, jutros se pojavilo, možda i što će zaći. Ali to što ljudi ostaju bez posla, što ih neće nitko da zaštiti. Pa Vlada zato i postoji da štiti one slabije. Ovi drugi se sami i onako pobrinu za sebe. Hvala. Sada se javila za riječ uvažena ministrica Matulović Dropulić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Ako netko govori konkretno onda mi govorimo konkretno. Što se tiče ukupno ljudi koji su bez stanova u Republici Hrvatskoj. Mi imamo u privatnom vlasništvu milijun 225235 stanova. Naši ljudi stanuju u stanovima u ukupan broj domaćinstava koji stanuje koji Jedan dio, znači između milijun i 200000 i milijun i 400000 ovi ljudi rade ili žive u srodstvu ili žive kod najmoprimaca, a ima i kod najmoprimaca sa slobodno ugovorenom recimo najamninom 42000. Naravno da ima ljudi koji su bez stanova i da bi mi htjeli napraviti sve što god možemo da bi ti ljudi mogli na neki način kupiti stanove i da bi mogli živjeti normalno kao i svaki onaj tko stan ima. Mi ne bi imali takvu potražnju za poslom da nije situacija takva da ipak ima ljudi, mladih ljudi koji mogu kupiti stanove. I mi smo ovaj prijedlog zakona za te mlade ljude i predložili i pripremili. Jer rekla sam jasno na početku da nemamo dovoljno lokacija da bi gradili POS-ove stanove, radi toga jer jednostavno jedinice lokalne samouprave više nemaju zemljišta. Prema tome, mi moramo ponuditi i nešto drugo. Ponudili smo ovaj prijedlog. Svaki prijedlog naravno da je nezaposlenost najveći problem koji je tu prisutan. Svaki ovaj prijedlog koji može osigurati da se bilo tko ostavi na poslu, da jedan dio ljudi ne ostane bez posla mi mislimo da je Vlada dužna tako nešto pripremiti i do sada je u ovim svojim mjerama i pripremila. Što se tiče malih obrtnika pitajte ih koliko njih imaju stanove kojima su im ljudi platili oni kako ih vi zovete tajkuni, a HUP ih zove developeri kojima su platili one radove koje nisu im platili u kešu nego su im platili u stanovima. Ti obrtnici jedva čekaju da mogu prodati ove stanove i namiriti si sredstva koja mogu imati. A još samo jedna stvar. Što se tiče brige za građane ove naše Hrvatske vezano na stanogradnju. Mi smo do sada riješili 5974 stradalnika Domovinskog rata. Riješili smo 10093 obitelji obitelji kojima smo kupili kuću i stan na području posebne državne skrbi. Riješeno je 1029 stanova za bivše nositelje stanarskog prava. Riješeno je 146579 obitelji kojima se kompletno saniralo stanje u razrušenim područjima, znači na područjima od posebne državne skrbi i napravljeno je 4736 POS-ovih stanova. Znači, itekako smo se brinuli, jer na ovaj način s ovim je zbrinuto 170000 obitelji u Hrvatskoj. I dalje se to radi i dalje se zbrinjava, jer sam lijepo rekla da samo u ovoj godini je predviđena milijarda kuna. Prema tome, donijeli mi strategiju ili ne nama je prioritet riješiti ove ljude. A uspoređivati cijelo vrijeme Hrvatsku sa nekim zemljama koji nisu uopće imali rat, koji nisu uopće stradale, gdje ljudi nisu stanovali stanovali da tako kažemo u gimnastičkim dvoranama i posvakuda e pa to je velika razlika. Prema tome, 170000 obitelji je spremno. I naravno, jednog dana sigurno će se govoriti i o tome da probamo vidjeti i na koji način pomoći onima koji danas ne mogu otplaćivati te kredite. Ali ovaj čas mi to ne možemo. Ovaj čas ne možemo kraj svih ovih stvari u što ulaže Hrvatska država, a odnosi se na stanovanje.

gradili stanovi oni o kojima sam ja govorila. Takav odgovor ja dobivam i u Zadru. A kako privatan investitor nađe odmah zemljište? I još nešto. Kad ste rekli koliko novaca se utrošilo za izgradnju srušenih kuća, istina imali smo rat i to je opravdanje i to svaka čast. To je i onu Vladu opterećivalo i prije i još će buduću Vladu opterećivati. Ali one koje su nacionalno domoljublje iskorištavali, odnosno pokazivali ne na bojištu nego rušenjem srpskih kuća njima ispostavite račun. dobiti riječ. **Matulović-Dropulić, Marina (HDZ)** Ja vas lijepo molim gospođo zastupnice da vi u prvom redu ne govorite na ovakav način radi toga jer to nema nikakve veze ove obnove kuća. Mi obnavljamo i srpske kuće i hrvatske kuće, sve kuće bez ikakve razlike. Prema tome, molim vas nemojte o tome a netko drugi će rješavati sudovi, državno odvjetništvo itd. rješava sve ono što je vezano na to tko je srušio ili tko nije srušio. A što se tiče jedinica lokalne samouprave kako bi bilo da u gradu Zadru ili u nekom drugom gradu pitate zašto nemaju zemljišta za izgradnju POS-ovih stanova. Nemojte to nas pitati. Mi tražimo po Hrvatskoj cijelo vrijeme zemljišta. Mi smo dozvolili osnivanje posebnih APN-a, i u Koprivnici koja si može osigurati zemljište, i u Rijeci koji su mogli osigurati zemljište, i u ne …/Upadica se ne čuje./… I u Varaždinu. Oni koji su mogli osigurati zemljište. Zašto vi u svojoj jedini lokalne samouprave ne pitate ili ih ne prisilite da osiguraju zemljište? Hrvatska država je još jednu stvar napravila i donijela odluku na Vladi da sve zemlje, za svako zemljište koje je državno zemljište, ako se ide graditi stanogradnja, daje se APN-u za POS-ove stanove besplatno. Prema tome država Hrvatska je napravila gomilu toga da bi to riješila, a vi svoje probleme okolo jedinica lokalne samouprave riješite doma. Zašto su vam povećali komunalni doprinos dva i pol puta, zašto nemaju zemljišta. To si morate doma riješiti. Ispravak netočnog navoda ogleda se u tome da vi mene prozivate zašto HDZ u Zadru proziva ovo. To si vi …/Govornica nije da ne bi obmanjivali javnost. Oni meni govore pitajte vi gore. Vi se sada pretvarate nevještim, kao da nemate veze što se događa u Zadru i isto tako oni gore što se nemaju veze što se događa ovdje. Ali krivo ste me shvatili kod onoga, kod obnove kuća i to je točno da se obnavljaju, ja sam govorila nešto drugo i zato molim da se to ispravi. Tu ste me zaista pogrešno, tu ste me pogrešno shvatili. Ja sam govorila o tome da zar nije dosta da smo potrošili ogromna sredstva …/Govornica nije uključena,

Nemojmo kolegice tako, ovako vatrene naboje ispoljavati, prozivati nekoga tko je rušio. Ako znate tko je rušio …/Govornik se ne razumije./… a generalno prozivati da su domoljubi rušili srpske kuće u ovom velikom Domu ne možete. Ne možete više dobiti riječ. Gospođa Holy, slijedi dalje vaša rasprava.

Postoji tu snimka, preslušajte si poslije. Gospođo Holy, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Ja bih zamolila kolege da ne koriste moje vrijeme za međusobne Na samom početku rasprave ja bih htjela ustvari pohvaliti gospođu ministricu i njene suradnike, državne tajnike što se nalaze ovdje, znači u dosta jakoj delegaciji kako bi obranili ovaj zakon pred nama saborskim zastupnicima i zastupnicama, upravo zbog toga što na žalost jako rijetko imamo priliku vidjeti ministre na ovom mjestu i ministrice, uglavnom gledamo jednog državnog tajnika. Tako da ja pretpostavljam da iz toga što je, što su oni ovdje možemo vidjeti da je Vladi Republike Hrvatske vrlo bitan ovaj zakon. Na samom početku također želim reći da neću podržati ovaj prijedlog zakona i to iz više razloga, a ja se nadam da će kolega Rošin biti zadovoljan, s obzirom da ću ja govoriti upravo o konkretnim primjedbama i bavit ću se sa konkretnim člancima ovog zakona. na početku samo jedna okvirna ocjena ovog zakona. Ja mogu reći da iz ovog zakona se vidi da građevinski sektor u Vladi Republike Hrvatske ima vrlo moćnog prijatelja i to je dobra stvar, međutim šteta je što možda neki drugi sektori isto nemaju u Vladi tako moćnog prijatelja kao što ima građevinski sektor. Jedan od razloga zbog kojih predlagatelj Vlada Republike Hrvatske tumači, ustvari obrazlaže zbog čega se donosi ovaj prijedlog zakona, jest poticanje u principu graditeljskog sektora i zaštita ustvari radnih mjesta u tom građevinskom sektoru. Međutim ukoliko je želja Vlade Republike Hrvatske da zaštiti građevinski sektor i da radna mjesta u građevinskom sektoru, to se može postići i na druge načine a ne donošenjem ovog zakona, ovog prijedloga zakona. Naime, ako se želi potaknuti graditeljstvo zašto se ne potiču graditeljski projekti koji imaju dugoročni razvojni, pa i ekološki potencijal, i tu prvenstveno mislim na obnovljive izvore energije, i tu ću podsjetiti na jedan žalostan slučaj kojem smo nedavno svjedočili u medijima, a koji se ticao upravo toga što HROTE nije dobio novce od HEP-a za koje znači građani izdvajaju u svojim računima upravo za poticanje obnovljivih izvora energije i tu se radilo o milijonskim svotama i na to Vlada Republike Hrvatske nije reagirala, a HROTE-ovo objašnjenje zbog čega nije prije reagirao na ovaj slučaj je bio da nije bilo interesa ustvari sektora ili gdje nije bilo dovoljno kvalitetnih projekata za poticanje obnovljivih izvora energije. Ja mislim da je to apsurdno jer se često susrećem sa ljudima koji su zainteresirani upravo za realizaciju projekata obnovljivih izvora energije, ali tu postoji cijeli niz različitih kočnica, tu prvenstveno mislim i na pravilnike koji uopće nisu poticajni za realizaciju takvih projekata, a i Vlada Republike Hrvatske nije donijela Zakon o obnovljivim izvorima energije i nadam se da bi i to mogao biti poticaj za podizanje određenih građevinskih projekata u Republici Hrvatskoj, ali za sada ne vidimo takvu ambiciju od Vlade Republike Hrvatske. Tu se također u ovom uvodnom dijelu zakona govori da je došlo tijekom 2009. godine do značajne stagnacije u prodaji stanova na tržištu nekretnina, a ja postavljam pitanje da li je možda razlog tome preveliki broj ustvari stanova na tržištu, odnosno da je došlo do prevelike gradnje stanova na tržištu, odnosno da jednostavno više potrebe u Republici Hrvatskoj, barem u ovim urbanim centrima nisu tolike da bi mogle ustvari prihvatiti toliki broj stanova na tržištu. Također bi se osvrnula i na ovaj dio gdje se kaže da je pad kupovne moći građana uzrokovan uz ostalo nedostatkom povoljnih i prihvatljivih kredita na tržištu kapitala za kupovinu stanova. mislim da je Vlada tu mogla reagirati i na drukčiji način. I mogla je porezno limitirati visinu takvih lihvarskih kamata, a što je na kraju krajeva i predlagao SDP i na taj način bi možda i više pomogla građanima, a i građevinarima jer bi građani mogli lakše realizirati ustvari ustvari kredite za kupovinu ovakvih novih stanova. Znači, iz ovog prijedloga zakona ne možemo vidjeti da li je napravljena nekakva konkretna analiza kolike su ustvari potrebe za novim stanovima, izgradnjom novih stanova u RH. Da li su one uopće realne? I da li pored toga što građani mogu ili ne mogu kupiti takve stanove zbog ovakvih ili onakvih kredita i zajmova nećemo se upuštati u nekakve projekte koji su u principu potpuno bespotrebni i ne stvaraju nekakvu novu vrijednost u RH. Smatram Smatram da sam zakon je diskriminatoran prema građanima RH iz nekoliko razloga. Naime, on ne omogućava kupnju starih stanova o čemu je bilo ovdje riječi, on također onemogućava ustvari kupnju stanova građanima koji ne žive u urbanim sredinama. Što znači da se na nejednaki način tretiraju građani koji žive u gradovima i u kojima postoje ovakvi novi stanovi i oni građani koji žive u nekakvim ruralnim ili seoskim sredinama i gdje se sigurno ne grade i nisu sagrađeni ustvari ovakvi stanovi. Tu se također govori o iznosu od 32 milijuna 410 tisuća 307 kuna i 5 lipa koja su potrebna za provođenje ovog zakona i koja bi se osigurala ustvari iz sredstva, odnosno od Fonda za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države čiji se zakon ustvari ukida donošenjem ovog zakona. ja sad postavljam jedno pitanje, da li je to jedan način na koji će se država ustvari domoći ovih novaca koji stoje u ovom fondu i na taj način osigurati da ta sredstva uđu u državni proračun i iskoriste se na tko zna koji način? Naime, način na koji je napisan ovaj zakon pitanje je da li će ustvari građani biti zainteresirani da iskoriste ova ova sredstva koja im tu se stavljaju na raspolaganje, zbog toga što sam ja pokušala izračunati ukoliko recimo neki kupac dobije 15 tisuća eura zajma od države putem znači ovog zakona i ukoliko ima poček od 20 godina za plaćanje tog zajma ima znači 2% kamate u tom periodu plus još onih 10 godina u kojima mora vratiti taj zajam koji je dobio od države, znači na tih nekakvih 15 tisuća on bi trebao ustvari vratiti nekakvih 26 tisuća eura. Ja mislim da to baš nije jako povoljno i jako stimulativno za građane RH koji žele realizirati kupovinu novog stana. U čl. 8. se govori za što se ustvari zajam odobrava i kaže se da se zajam odobrava samo za kupovinu novog stana i tu se govori da treba imati znači taj stan uporabnu dozvolu i da ima, znači izvođač koji ima odgovarajuću suglasnost za počinjenje obavljanja djelatnosti građenja prema posebnom zakonu. Ja to ne razumijem ustvari što to znači? Da li to znači mislim da je dobio sve suglasnosti? Pa pretpostavljam da je uporabna dozvola podrazumijevala da je dobio sve potrebne suglasnosti. Također, ne znam zašto se određuje da će zajam se neće odobriti za kupovinu stana od izvođača koji do 01. srpnja 2008. godine nije podmirio obveze s osnova poreza, prireza i doprinosa. I zašto baš do tog roka? Zašto ne do recimo 01.01.2010. godine? Jer iz toga mogu na neki način zaključiti da se ovaj zakon prilagođava nekakvim konkretnim ustvari izvođačima izvođačima ako ništa drugo. Postavljam pitanje dakle što će biti sa novcima iz fonda ukoliko ovaj zakon ne zaživi? S obzirom na to da će se ti novci transferirati u državni proračun pa bih voljela ministricu ustvari da odgovori i na ovo pitanje. I također u čl. 21. se govori da ugovor o zajmu mora sadržavati izjavu korisnika zajma kojom dozvoljava uknjižbu hipoteke. Ja pretpostavljam da će tu hipoteku imati i banka koja će dati kredit za taj stan i na koji način će se podijeliti ta hipoteka onda između države i banke. Evo ga, na kraju krajeva zbog svih ovih primjedba koje sam iznijela ja mislim da je Vlada Republike Hrvatske ukoliko je željela potaknuti građevinski sektor mogla koristiti neke druge mjere. Mjere kojima se koriste druge države i bore se sa ovom recesijom, a ne ići sa ovim pomalo neobičnim prijedlogom zakona. Hvala lijepo. Imamo 4 prijave za repliku. Najprije uvaženi kolega Daniel Srb, izvolite kolega. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo ministrice, kolegice i kolege zastupnici. Kolegica Holy u svom izlaganju spomenula je upravo nedavno otkriven slučaj da "Hrvatska elektroprivreda" nije uplatila iznos od gotovo četvrt milijarde kuna namjenskih sredstava za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, dakle za razliku u cijeni između proizvodnje i tržišne cijene. Radi se tu zapravo o jednom iznimno teškom ja bih rekao deliktu, dakle jednoj namjeri koja je očito imala zasigurno i političko pokriće jer se to ne bi moglo dogoditi da o tome nije postojao konkretan dogovor. Ali je to iznimno loša poruka svima koji se žele u Hrvatskoj baviti ulaganjem u obnovljive izvore energije i zapravo je to jedan nevjerojatan pokazatelj s jedne strane ja bih rekao čak procesa sustavnog kočenja korištenja obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj. Ali nije to jedini slučaj. Nažalost, velika, visoka nezaposlenost leži i u odnosima koji proizlaze iz našeg političkog sustava gdje se odviše često ne donose i prostorni planovi na županijskim razinama i tamo gdje postoje interesi ulagača, kao što je primjer Šibensko-kninska županija gdje postoje interesi stranih ulagača u obnovljive izvore energije. Konkretno, govorim o solarnoj elektrani na miniranom području, na kršu koji bi donio ne mali broj radnih mjesta, a upravo zbog različitih političkih opcija na općinskoj i županijskoj razini se to ne vidi. Dakle, zbog našeg političkog sustava i korištenja takvih odnosa događa se to da su nam ljudi nezaposleni. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Nema potrebe, dobro. Kolega Koračević, izvolite, na redu ste vi za repliku. **Koračević, Zlatko rekla da je ova Vladina pomoć zaštiti građevinskog sektora, pa jednostavno imam potrebu kroz ovu repliku naglasiti da ova Vladina pomoć je dobrodošla, ali je dobrodošla dijelu građevinskog sektora budući da u ovom Prijedlogu zakona predlagač radi diskriminaciju prema građevinskom sektoru, jer daje mogućnost da po ovim uvjetima stanove prodaju isključivo licencirani građevinari, koliko njihovu učešću ovih 150 tisuća brojka o kojima stalno govorim zbog dojma, ali suštinski, sadržajno to nitko nije rekao i postavlja se pitanje što je sa onim građevinarima koji su gradili stanove, u ime koje je angažirao investitor, po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji definira se investitor kao osoba u čije se ime gradi građevina, prema tome i tu su građevinari ranjivi, međutim, njih nema. U ovom sustavu oni ne postoje ali postoje u varijanti kada će građevinar sa licencom od tih investitora otkupiti ili u njihovo ime ili za njihov račun prodavati stanove, to postoji. Kako se zove ta trgovina to je svima dobro poznato. Da li je namjera ograničenja u ovom dijelu to je upitno. Drugo, oni koji su u stečaju, pa zadatak je stečajnog upravitelja da prodajom imovine namiri vjerovnike a vjerovnici su upravo građevinski radnici, i tim ljudima ovim zakonskim prijedlogom se omogućava. Prema tome, jedan zakonski prijedlog koji ne želim vjerovati da ide ciljano prema određenoj grupi, ali iščitavajući njega a činjenica je već je kolega Ingrid rekla daje prilično šlampavo napravljen, a o čemu govori i cijeli niz amandmana Odbora za zakonodavstvo, očito usmjerava u tom pravcu da je diskriminirajući s jedne strane, a s druge strane da pogoduje baš nekima konkretnima. Sljedeća replika kolega Bodakoš. Izvolite. spomenuli ste da ovaj Zakon ima diskriminatornost ovoga Zakona. Mislim da posebno u članku 8. je to prisutno. Ono što ste i sami spomenuli to je pitanje odobravanje zajma, dakle samo za novi stan u zgradi za koju je izdan akt o upotrebi, to stupanjem na snagu Zakona ako se taj stan kupuje izravno od izvođača. Međutim, bitna pitanja su ovdje što ako investitor i izvođač nisu iste osobe, što je sa stanovima kooperanata, što je sa starim stanovima što ste sami rekli ili kućama koji bi se riješili kupci određena stambena pitanja. Mislim da ispada da je ovaj Zakon samo za sredine gdje ima puno neprodanih novogradnji, malih gradovi sela, što je s tim gospodarstvenicima koji su gradili te stanove i kako će se ovdje potaknuti kupnja te prve nekretnine. Ono što isto također bitno i što pokazuje jednu diskriminatornost prema izvoditeljima je pitanje odobravanja zajma. Zajam se kaže odobrava do 31. 12. 2011. a a postoje izvoditelji koji su u postupku ishođenja uporabne dozvole, ili će možda dobiti tu uporabnu dozvolu za mjesec, dva nakon stupanja na snagu ovog Zakona, ali tad njihovi stanovi neće ući u tu poticajni poticajni dio. Bitno je znači da uporabna dozvola postoji u trenutku sklapanja kupoprodajnoga ugovora i tada će se taj izjednačavanja svih i kupaca a i izvoditelja biti i veća. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Ne treba odgovarati, dobro. I četvrta replika, kolega Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice Holy vi ste odlično detektirali i utvrditi stvar. kod nas dakle u Republici Hrvatskoj nema uopće nacionalne stambene strategije, nitko ovdje ne zna reći koliko to stanova je Hrvatskoj potrebno i koliko još treba zbrinuti onih koji potražuju rješenje svog stambenog pitanja. Koliko je izgrađeno i koliko je još potrebno. Dakle, ide se u nešto što zapravo a zapravo se ne vidi rješenje i do kada će to biti potrebno graditi nove i nove stanove a znamo da ima neprodanih na tržištu koliko god hoćete. Dakle, ovo je zapravo pokušaj ovaj zakon jednog nemaštovitog rješenja pomoći građevinarstvu. Iako se ono pošto je vrlo fleksibilno u svom poslovanju moglo usmjeriti u neko drugo područje, naveli ste područje energetskog razvoja sa obnovljivim izvorima energije. točno je i to da se na više razina upravo ova energetska strategija prema obnovljivim izvorima energije, kako je rekao kolega Srb koči, od lokalne, regionalne pa do državne uprave i kažem tijela na državnoj razini. Ovim zakonom, dobro ste primijetili i to da postoji određena diskriminacija. Naime, poznato je mogu vam odgovoriti kome god hoće, i tko god privatne stambenog objekta kuće može svesti za 100 kvadrata na 60 tisuća eura, svaki će vam građevinar prihvatiti, mali ili veliki izvođač radova da vam napravi kuću za 60 tisuća i to kuću od 100 kvadrata, ovim Zakonom o tome se niti govori o riječi niti se oni potpomažu. Dakle, u mnogome ste u pravu ali samo da napomenem ove činjenice, ove jasne činjenice gdje navodim i cijenu točno ovih stambenih objekata privatnih i ti mladi ljudi koji bi se odlučili u sredinama dakle seoskim ili nekim manjim da grade svoje stambene kuće nemaju od ovoga Zakona ama baš ništa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Nema potrebe odgovarati hvala lijepo. Sljedeći se za raspravu prijavio uvaženi kolega Jerko Rošin. Kolega Rošin izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Očekivao sam da će moja rasprava doći na red puno prije. Izmorio sam se čekajući je, ali u međuvremenu sam zahvaljujući raspravama drugih značajno promijenio svoju raspravu. Nažalost, oni koji su me inspirirali za drugačiji ton rasprave nema više nikoga u sabornici, pa da ne bi pomislili da im govorim iza leđa, govorim javno. rješava probleme krova nad glavom onima kojima je krov nad glavom potreban i problema zapošljavanja barem što se tiče područja građevinarstva? Naravno da ne. Ali ovaj zakon ipak rješava dio toga problema, omogućava dijelu stanovnika koji imaju potrebu za riješiti krov nad glavom da do njega dođu na jedan lakši način i onima koji se bave građevinarstvom da nastave od toga posla živjeti što su isto tako naši građani. Ali isto tako i veliki broj onih koji sudjeluju u procesu građenja, koji nisu samo građevinari, nego oni koji proizvode razne vrste građevinskog materijala. Tema se politički vrlo nateže danas u raspravi, premalo je tu struke ugrađeno u ono da bi vidjeli što su stvarni problemi, što se s time svakako rješava. Ali nešto što se stalno stavlja na stol to je jedna naša naslijeđenost promišljanja, a to je se uvijek razgovara u okvirima moguće zloupotrebe, a ne u okvirima one dobre namjere, jer smo naslijedili jedno takvo iskustvo mogućih zloupotreba i u tom trenutku bilo što da se odluči najprije promišljamo o tome kako će se to što se usvaja zloupotrijebiti ili iskriviti, a ne kako će se primijeniti na jedan pravi način. Nalazimo se u jednoj apsurdnoj situaciji na neki način, jer istodobno govorimo o tome kako ima ljudi koji nemaju riješen svoj stambeni problem, a s druge strane govorimo da ima stanova koji su prodani u kojima nitko ne živi imamo stanova koji su sagrađeni a nisu prodani. Dakle, problematika stanova je slojevita i na takav način je treba sagledavati. No, ovaj zakon barem pokušava sagledati dio toga. A to je onaj dio spektra stambene izgradnje na tržištu koji postoji ograničene cijene, ograničene do tisuću 600 eura po metru četvornom, a tisuću kao donjom granicom, ne preko tisuću 600 itd. Fali mi Marin Jurjević da vas utiša pa da mogu govoriti. I taj segment svakako pokušava riješiti na način da onim ljudima koji tu uvjetno rečeno nižu razine cijene mogu postići da je postignu na jedan drugi način, jedan lakši način. Dvije teme su spomenute zanimljive kao parametri našeg događanja. Austrija je spomenuta u nekoliko puta danas i prijedlozi rješenja stambene problematike u Austriji. Austrija ima barem što se Beča tiče veliki broj stanova i u Beču nije teško doći do stana u najam, pa čak ni kupovine stana, zato što je Beč građen kao prijestolnica jednoga carstva koja je trebala imati pedesetak milijuna stanovnika, a ne 8 koliko ima danas. I u tom smislu u Beču je puno toga drugačije pretpostavljeno da do u današnjem životu se tome prilagodilo. Drugi primjer je iz naše prakse i naše neposredne sadašnjosti, to je pitanje Dugopolja. Dugopolje se kod Splita razvija da je netko nekada govorio nekome, pa sagradi kuću u Dugopolju, idi stanovati u Dugopolje, svako bi rekao jesi li ti lud da se ja maknem iz Splita i idem u Dugopolje. Međutim u Dugopolju danas sve više raste broj stambenih kvadrata. Ljudi za puno novce manje rješavaju probleme i sa zapošljavanjem i sa stanovanjem. Tako da se tematika Splita drugačije rješava, jer postoji neću reći konkurencija ali drugačiji način rješavanja problema. Tko profitira ovim zakonom? Tko je taj kome zakon ide na ruku, ali zagledavano i uz ono što je preskočeno što je ministrica kazala i čini mi se izuzetno vrijednim spomenuti, da je Hrvatska država do sada uložila oko 25 milijardi kuna, zapravo da nadoknadi nešto što je nekada bilo, da refa kao što bi mi kazali, da popravi, da iznova sagradi. I sada zamislite koji bi uvjeti u rješavanju stambene problematike danas u Hrvatskoj bili kada bi mi imali tih 25 milijardi kuna imali na raspolaganju. jednostavno preskače i ne sagledava se problematika na način kako bi trebala. Na isti način se jednostavno zanemaruje podatak od 20 godina počeka, odnosno grace perioda, za kredite koji se dobivaju. I ono što sam u replici kazao na nekim cijenama možda samo 6% popusta se dobiva onome koji kupuje, ali na drugim cijenama 30% iz čega se vidi što se stimulira na tržištu, što jeftinija cijena jer će biti veće beneficije onima koji kupuju, a na takav način će i oni koji svoju cijenu građenja drže niže i lakše moći prodavati, što je svakako jedan od mjera snižavanja cijena stanova na tržištu. Da 20 godina počeka uz kamatne uvjete koji se daju nigdje se ne može takve povoljne kredite dobiti i dakako to ne rješava ukupnu količinu problema stanovanja, rješava barem onih koji će kroz taj okvir to sebi moći. Kolega Kunst je spominjao još jednu drugu zanimljivu temu, ali ona nije dio ovoga zakona, ali ona je svakako dio prigoda je da se o tome govori i o drugačijim načinima rješavanja stanovanja. POS je bio jedna od tih kategorija. I sam sam projektirao jednu zgradu za koju u to vrijeme tobože nije bilo interesa da se gradi u vrijeme prošle koalicijske vlasti ušli su na poslove koje je kasnije ova Vlada, odnosno Vlada u prošlom mandatu morala rješavati i uspješno riješila. Ali je isto tako interesantna tema tog jednog stambenog lizinga o kojem se govorilo kao tematici u kojoj bi čovjek ušao u stan i lizing ga ne bi vezivao za to mjesto Naime, ako ćemo govoriti o vlasnosti stanova onda je Hrvatska izuzetno bogata zemlja, puno bogatija o Švicarske. Jer je recimo u Švicarskoj svega oko 30% stanova stanova u vlasništvu samih stanara, a u Hrvatskoj je oko gotovo 80% u vlasništvu stanara, pri čemu bi ispalo da su Hrvati ako ćemo kroz taj segment govoriti bitno bogatiji od Švicaraca. Naravno da znamo da nismo, a to su drugačiji pogledi na uvjete stanovanja sa mogućnošću najma koji se plaća i naravno jedne fleksibilnosti u kretanju zemljom, neovisnosti o stambenom prostoru koji te ukotvio, koji te usidrio na jednome mjestu nego omogućava da se poslom gibaš na drugu stranu. Eto, to se recimo i u Dugopolju već dogodilo da su ljudi radi posla otišli u Dugopolje pa kad su sa radom bili u Dugopolju onda su sad počeli tražiti rješenja svojih stambenih problema i u samom Dugopolju. Kao jedan od izuzetno pozitivnih primjera u hrvatskom gospodarstvu i korištenju prostora. Zahvaljujem. **Friščić, Josip Imamo četiri, pet prijavljenih replika. Prvi je kolega Koračević. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Rošin, potpuno se slažem s vama u uvodu kad ste rekli da ovim zakonom rješava se samo dio dio naših građana u postupku osiguranja krova nad glavom jer vjerujem da ćete se složiti sa mnom a i ankete to govore. Jedan od ključnih problema ili razloga zašto građani ne ulaze u kupovinu pogotovo oni koji imaju sreću pa su zaposleni, zašto ne ulaze u kupovinu stana je neimanje sigurnosti ili neimanje podrške u trenutku kad ne daj Bože a sve je moguće danas se desi da ostane posla pa ne može vraćati kredit. I tu je uloga države prije svega da da tim ljudima podršku i ministrica je u jednoj od svojih i najavila to kao jedan od problema. Drugi problem kojega vidim u ovoj čitavoj priči a to je da u preostalom dijelu cijene stana sudjeluju poslovne banke. Poslovne banke potpuno slobodno i samostalno financiraju cijenu kapitala. Nitko ne koristi instrumente da bi taj sustav se pojeftinio a instrumenti postoje, na primjer u POS-u. A upravo cijena kapitala definira konačnu vrijednost stana i normalnu mjesečnu ratu. I mislim da su to dva ključna momenta koji fale u ovom zakonu, kojih nema u ovom zakonu. Nadam se da podrškom i kad dođe u raspravu i naš prijedlog POS plus koji ima ta dva elementa da ćemo dobiti podršku jer u konačnici daje najnižu moguću cijenu a poznato je da POS program da je u konačnosti najnižu moguću cijenu stana. I na kraju jedan jedan ispravak i jedno pojašnjenje. Nije cijena kapitala na Vladinu pozajmicu u stanju mirovanja, u vrijeme mirovanja 2%. Ona je preko 2%, 2,12, 2,15. Nije cijena kapitala u otplati 5%, ona je 5,5% jer agencija daje pozajmicu i agencija obračunava PDV, o tome PDV-u nitko ne govori a taj PDV je sastavni dio također cijene kapitala. Prema tome, da li iz nerazumijevanja, da li zbog neznanja, ne znam zbog čega ali mislim da je ta priča promakla. Ona je dobro riješena u Zakonu o POS-u jer unutra točno piše da se to ne plaća. Ne, ovdje ne piše. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala kolega. Kolega Rošin odgovor na repliku. na slijedeći način. Vi ste rekli da ovaj zakon rješava dio problema i složili se sa mnom. Ali uzmimo pretpostavku kad te dvije druge, kad bi ta dva druga elementa bila ispunjena na način kako vi mislite i bankovno i mogućnost vraćanja kredita bi li ovaj zakon bio manje vrijedan ili bi bio više vrijedan. Bio bi više vrijedan. Dakle, sve to skupa što se odnosi na ovaj zakon ne može biti unutar ovoga zakona nego dio jedne opće društvene klime. Prema tome, idemo se složiti da ovaj zakon kakav se predlaže je dobar a idemo poraditi na drugim elementima da se osiguraju a nisu predmet ove rasprave. A o POS-u bih vam isto tako mogao govoriti temeljem svog vlastitog iskustva šta to znači.

vlasništva kod nas i u europskim zemljama, da ne govorim u Americi. Dakle, čitao sam svojevremeno čak 82% stanovništva posjeduje neku nekretninu. Dakle, želja za nekretninama normalno da mnoge ostavlja možda nesretnima jer evo ne mogu u tom trenutku kupiti nešto. Što se događa sa izgrađenim stanovima kod nas? Evo, veliki broj izgrađenih stanova a neprodanih stanova kod nas možda spašava u ovom trenutku drvnu industriju. Mnogi investitori kupuju namještaj, opremaju stanove i iznajmljuju stanove i to relativno dobro ide. Dakle, nije sve baš tako crno ali neće se početi graditi novi stanovi dok se ne proda dobar dio izgrađenih stanova. I ova mjera ja mislim da je dobra, da će potaknuti mnoge ali postavljam pitanje do kad će oporba plašiti naše ljude da uopće krenu u bilo kakvu kupovinu. Mnogi imaju itekako siguran posao. Jasno mi je da je došlo vremenom do zasićenja. Znam, oko mene poznam ljude koji se nikad nisu bavili stanogradnjom ali svaki je izgradio zgradu dvije, tri s prodajom stanova. Očito je to biznis koji je dosta dobro išao, došlo je do zasićenja, u ovom trenutku najavom krize došlo je malo i do zastoja što se vidi u ogromnom povećanju štednje ali to mislim da će se riješiti. Ovo je dobar poticaj koji će pomoći sigurno mnogima da se odluče da idu u kupovinu stanova. ne treba do te mjere plašiti, obeshrabrivati ljude. Sjetimo se da ovo što se kod nas događa u malom obimu, dakle što se uzimaju ljudima nekretnine da je pokrenulo cijelu krizu u Americi jer hipotekarne kredite koje su dizali banke su došle u posjed ogromnog broja hipotekarnih stanova, kuća i dalje i to je jasno dovelo do problema. Ovdje toga neće biti, za sada je to vrlo mali broj a mnogi su uzimali nekretnine. Govorim o nekretninama jer ovdje u ovim brojevima što oporba ističe su pomiješane nekretnine i stanovi. Mnoge nekretnine su uzete baš zato da se kredit ne otplati, to je istina. Hvala. Hvala. Odgovor na repliku kolega Rošin. **Rošin, Jerko (HDZ)** Kolega Markovinović,. Ja nisam ekonomista po zvanju, djelom jesam po zanimanju jer to ne mogu mimoići a pogotovo nisam Goran Marić, ne znam je li ovdje, da bi tako dobro znao o bankarskom poslovanju i šta je kolega iz HNS-a maloprije isto tako spominjao. Činjenica je da je mnogo špekulativnog bilo ugrađeno u građevinarstvu odnosno u toj vrsti poduzetništva u temama nekretnine i da ono što je krenulo iz Amerike kao jedan val koji je doveo do jedne globalne svjetske recesije upravo bio u davanju špekulativnih kredita. Jer netko tko bi u Americi došao i pitao 100 tisuća dolara za izgradnju jednog stana a onda bi mu banka rekla ma malo ti je 100, uzmi 200 i onda je tih 200 ili 300 koje su davali kredite svejedno išlo na istu hipoteku, na istu onu nekretninu koja je objektivno vrijedila samo 100. I u tim trenucima tih kriza su nastali ti problemi upravo što je obezvrijeđen onaj novac koji je u tu nekretninu unesen. Ali u ovome slučaju ovaj zakon govori o onima koji su fizički to gradili. On ne govori o jednom poduzetničkom mehanizmu koji je nadograđen na to, nego govori o nadoknadi građevinarima. A kad govori o građevinarima onda govori o parketarima, o bojadisarima, o limarima, o stolarima, o svima onima koji su ugrađeni u to i koji su došli u poziciju da se ne mogu naplatiti, da se jedino mogu naplatiti na ovakav način svoj novac dobiju konkretiziran u toj jednoj nekretnini i da sami preuzmu na sebe rješenje svog problema na način da pokušaju kroz ove instrumente koji im se sa ovim zakonom stavljaju na raspolaganju riješe dio tog problema. Dakle, ne govori se o onome koji je developer, koji je kupio zemlju, koji je na toj zemlji ugradio svoje interese i traži da plati što manje da bi mu ostalo što više, nego onome koji je to fizički na svojim plećima odradio. Hvala. Hvala lijepo. Treća replika uvaženi kolega Željko Turk. Izvolite kolega Željko. **Turk, Željko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Uvaženi kolega Rošin, na jedan ste vrlo kvalitetan način

na samu temu građenja, naše osnovne teme uz konstataciju i ovih zajmova, uz konstataciju ukupno ulaganih sredstava ove godine od skoro milijardu kuna u teme vezane uz graditeljstvo. Direktna tema oko vezanosti ovih tema vezana uz obnovljive energije, ali tema koja je vezana uz učinkovito gospodarenjem energijom, pa se to onda odnosi i na samo građenje s obzirom da ste i po struci arhitekta i uvaženi stručnjak na tom polju. Činjenica je da Hrvatska država na različite načine prije svega preko Fonda za energetsku učinkovitost potiče puno projekata koji su uređena na kvalitetno gospodarenje energijom, a ovdje je to jednim dijelom svakako vezano i na građevinu i na sve ono na što građevina kao takova se odnosi. Pa me zaista zanimao vaš komentar s obzirom da ste i osoba koja ste direktno u toj struci. Hvala lijepo. Odgovor kolega Rošin. **Rošin, Jerko (HDZ)** Vrlo sam zahvalan na ovakvu repliku i potiče jednu temu za koju sam mislio da neće biti interesa u sabornici da se o tome razgovara, a to je pitanje energetske učinkovitosti stambenog prostora. Ta je tema izuzetno važna. Ona investiciono možda povećava investiciju po metru četvornome, ali u iskorištavanju je čini jako, jako ekonomičnom i jeftinijom i poboljšava energetsku situaciju zemlje. To je tema s kojom sam se posebno bavio i prije i sudjelovao u raspravama o energetskom razvoju Republike Hrvatske upravo na temu koliko štednja energije može smanjiti potrebu za novim količinama količinama energije. I mislim da bi, koristim sada ovu prigodu za ministrici prenijeti jedan prijedlog, jednu preporuku, pa da se o tome promisli koliko bi energetskiji učinkovite kuće, zapravo sa štednjom mogle dobit povlastice određene ili koliko bi poticaji za energetskiji povoljnija rješenja mogla svemu tome skupa doprinijeti. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala kolega Rošin. Sada slijedi replika uvaženog kolege Kotromanovića. Izvolite kolega. **Kotromanović, Ante (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Rošin, govorili ste o drugim kapacitetima koje treba razviti, a usko su vezane za graditeljstvo i stanogradnju. I rekli ste također da je oko 25 milijardi kuna sve skupa ako sam dobro razumio uloženo u razne vidove gradnje kroz Hrvatsku. To je jako puno novaca. i postavljam pitanje, vi ste arhitekt i dobro znate još to bolje od mene zašto u tim silnim projektima koje Hrvatska, Republika Hrvatska imala kao što su arene, bolnice, POS-ovi stanovi i škole se unutra ne involvira hrvatski proizvod. Mi smo uništili keramičku industriju, drvnu industriju, a evo sada imam podatak nekakav evo primjera radi koliko se keramičkih pločica ili drvne industrije u arene ugradilo. Sada evo u Virovitici je građena bolnica, pa je na natječaju dobila nekakva strana, nekakve pločice koje su uvezene iz nemam pojma odakle iz Italije, Španjolske. Dobile su prioritet ispred naših, a 550 ljudi štrajka danas nema posla. Ja smatram da Hrvatska mora zaštiti vlastite interese, da moramo unutra u ono tamo gdje Vlada raspisiva natječaje i gdje Vlada financira određene projekte da mi moramo tu naš proizvod ugraditi, a ne da uvozimo silnu drvnu industriju, keramičkih pločica u vrijednosti od 100 milijuna eura, dolara godišnje i na taj način narušimo vrijednost našeg čovjeka, naših ljudi. U ovom Saboru su a i u svim vladama su usta puna Hrvatske. Ljudi kao vole Hrvatsku, iako nisam primijetio da na takav način djelujemo. A '91. godine također isto mnogi muškarci nisu baš pokazali svoju hrabrost. Ja bih volio da nešto konkretno sad učinimo, da pomognemo našim ljudima, da da i to je prijedlog i za ministricu da involviramo unutra one stvari koje mi naprosto proizvodimo. I to je na žalost jedan veliki problem ovdje kod nas. Hvala. Hvala lijepo. Odgovor, kolega Rošin. **Rošin, Jerko (HDZ)** Kolega Kotromanović, i vi ste dotakli jednu vrlo zanimljivu temu za raspravu i temu isto koja mi je isto vrlo bliska. Ilustracije radi, a ne radi samohvale vam kažem da je '77. godine sagrađen hotel "Kaktus" u Supetru na Braču, '78. godine sam dobio Nazorovu nagradu za taj hotel zbog arhitekture. Ali što je bitno u tomu svemu bilo? Bila je jedna tabla na kojoj je pisalo uz hotelu da je hotel, u to vrijeme je bio to raritet, sagrađen isključivo od domaćih proizvoda. Dakle, samo ono što je bilo na ondašnjem jugoslavenskom tržištu je ugrađeno. Ništa nije bilo ni iz Italije, ni iz Austrije ni iz Njemačke. Od pločica do sanitarija, do šina, do bilo čega. Dakle, i moja osobna intencija postoji te vrste. Međutim, problem treba sagledati u jednom drugom kontekstu. Ako želite nastupat na jednom zajedničkom tržištu na kojem želite afirmirati svoje vlastite proizvode i ako bi vam se u afirmaciji vaših proizvoda suprotstavio netko sa svojim proizvodima onda bi vi rekli da on je zatvorio svoje tržište da u njega ne možete prodrijeti. To može bit preporuka i imamo od Gospodarske komore "kupujmo hrvatsko" itd., samo je pitanje koliko to možemo u nekim međunarodnim relacijama dosegnuti i na koji način. Kad bi svi Francuzi ljetovali samo u Francuskoj, svi Grci u Grčkoj, svi Talijani u Italiji pitanje je tko bi dolazio u Hrvatsku znate. Tako je jedino što može bit, shvaćam apsolutno vašu intenciju i podržavam samo zakonska zakonska regulativa toga teško mislim da može biti ostvarivana. Ali kao naša dobrohotna namjera u svakom slučaju da. Ali kažem vam, sam sam osobno tako nešto realizirao i bio izuzetno ponosan da sam to uspio učinit što mi je dalo ograničenja kreativna da se razumimo, ali je bilo vrjednije da se dogodi to nego da ta lampa ne bude od Mebla nego od nekoga drugoga. Hvala. … /Upadica se ne razumije./… Pa uvijek se može više. I vi i ja i svi mi skupa. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospođo ministrice. Pa evo vi ste me šjor Jerko na neki način motivirali jer sam prepoznala jednu zapravo dimenziju o kojoj ste vi progovorili pored onih zapravo neuralgičnih točaka koje smo do sada doživjeli u građevinskoj industriji. Istaknuli ste jednu vrlo važnu dimenziju, a to je da mladi ljudi mogu doći na puno laganiji način do rješavanja vrlo važnog i vitalnog životnog problema za sebe i za članove svojih obitelji. Ja ću vam reći vrlo iskreno da će moj sin biti presretan što će moći će moći zahvaljujući donesenom ovakvom zakonu riješiti taj, opet ću reći, vitalni problem. Moram kazat isto tako da se čudim zapravo kako to vrlo lagano zaboravljamo i vrijeme u kojem smo mi živjeli kad smo mogli imati na vriće novaca, što mi u Dalmaciji rečemo, pa nismo. Jednostavno smo živjeli u takvom sustavu i nismo mogli kupiti stanove, a 14 ili 15 tisuća eura koje će država dati olakšice mladim ljudima sa počekom od 20 godina vjerujte nije niti malo lagano. I još moram reći da nam je naša ministrica evo i u svom uvodnom izlaganju kazala, kad govorimo da nemamo strategije, imamo strategije. Ako 1/3 naših građana nema stan ili kuću u svom posjedu onda znamo jako dobro koliko naših građana očekuje u nekom narednom razdoblju da riješi svoje pitanje. Ali jednako tako gospođo ministrice, kad ste govorili smatram da ste i tu podrazumijevali da su jedinice lokalne samouprave dužne infrastrukturno i komunalno opremiti zemljište i za naše branitelje. Ja ću vam reći samo ilustracije radi na području Grada Šibenika, Grad Šibenik mora infrastrukturno i komunalno opremiti zemljište za nekih 200-tinjak branitelja koji sukladno Zakonu o statusu hrvatskih branitelja ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Odgovor, kolega Rošin. (HDZ)** Znate šta je, stvari se različito promatraju i različito rješavaju, ovisno o vremenima kakva jesu. U nekim bogatim, debljim vremenima puno toga je bilo moguće, u nekim tanjim nije bilo moguće. Razgovor o zakonu koji bi trebao omogućit da se 2 tisuće i nešto stanova kao jednokratna mjera provede je prigoda koja je nastala sada, koju treba rekao sam u raspravi i vatrogasnim mjerama rješavat danas. Kad to vrijeme istekne vidjet ćemo kako će se stvari događati i koliko će takva neka mjera biti potrebna. Ali je činjenica, to sam isto tako već kazao pa bi u ovom trenutku je naglasio, da rješavamo nekima temeljni krov nad glavom, doslovno krov nad glavom i pokušavamo pronaći kvalitetan stan ali za malu cijenu, dakle koji neće bit opterećen nečim drugim, dok s druge strane imate stanova u nekim sredinama koje nije teško kupiti za 2,5 tisuće eura i 3 tisuće eura u nekim sredinama jer ima ljudi koji imaju. Dakle, uvijek postoje oni koji nemaju i postoje oni koji imaju. U ovom trenutku se radi o tome da pokušavamo riješit probleme onih koji nemaju, a ne omogućit onima koji imaju da dobiju više. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Prijava za repliku više nema. Proglašavam pauzu do 15 sati. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Prva je na redu kolegica Sobol. Hvala.